Готові, так? Прошу приготуватись до реєстрації. І прошу зареєструватись.

Зареєстровано 290 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження наших колег. Вітаємо Ігоря Олександровича Лапіна. Вітаємо, друже, з днем народження, успіхів і перемог! (Оплески) Вітаємо. А також Віталія Михайловича Чепиноги. Привітаємо пана Віталія з днем народження. колеги, в цю неділю відбулися вибори в Європейський парламент. І всупереч песимістичним прогнозам перемогу на них отримали політичні сили, які виступають за єдність Європи і підтримують Україну у протистоянні з Росією. Привітаємо наших союзників європейських на цих виборах. Хотів би окремо привітати наших друзів та політичних партнерів - християнських демократів, що перемогли на європейських виборах у Литві, список яких очолив Андрюс Кубілюс, наш особистий друг і великий друг України. Нагадаю, що, власне, пан Кубілюс є автором нового європейського плану для України – програми масштабної фінансової допомоги для нашої держави. Вітаємо наших партнерів, колеги, і переходимо до роботи. Хочу нагадати, що сьогодні у нас два ключових блоки це блок питань соціальної політики і також блок питань місцевого самоврядування. І в мене, колеги, є велике до всіх прохання сконцентруватись навколо питань місцевого самоврядування. Реформа місцевого самоврядування – одна з найбільш успішних реформ за попередні роки. І нам дуже важливо, щоб сьогодні нашими рішеннями ми змогли дозволити їй продовжитись і завершитись, цій реформі. І тому я прошу максимальної концентрації в залі, і хочу теж нагадати, що в останні дні було багато звернень з приводу законопроекту 9438 про забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положенням міжнародного права. Воно стоїть в прохідній частині, і нам теж буде важливо, щоб ми змогли сьогодні цей закон розглянути і прийняти по ньому позитивне рішення. Але починаємо ми наш день з виступів від уповноважених представників депутатських фракцій та груп. І я прошу фракції і групи провести запис для участі в обговоренні. Будь ласка.

Від "Волі народу" до виступу запрошується Лабазюк Сергій Петрович. Будь ласка. Шановний пане Голово, дорогі колеги, дорогий український народе, країна продовжує бути ареною політичної боротьби, політична доцільність з прицілом на вибори часто перемагає здоровий глузд. Намагання сподобатися виборцям, які роками відчувають на собі тягар економічної ситуації, та захмарні тарифи на комуналку призводить до вкрай небезпечних ситуацій. Сьогодні українців намагаються переконати, що дефолт – це добре. Якоби Греції, Аргентині колись вдалося, вдасться і Україні. У 2015 році нам вдалося зберегти стабільність і захистити державу від дефолту, обвалу економіки і зберегти ключове – міжнародну репутацію, яка настільки нам важлива для бізнесу. Нині всі ці досягнення можуть спалити за дві секунди. Світ змінюється. Останні вибори до Європарламенту показують, що популізм може перемагати. І сьогодні праві та популістичні партії посилюють свій вплив. А це означає, що не в далекому майбутньому ми можемо втратити підтримку наших партнерів і залишитися сам на сам зі своїми проблемами, яких у нас, на жаль, з кожним днем все більше. Тому, попри політичну турбулентність, Україна має проводити прогнозовану та послідовну політику на всіх рівнях. Тому, виголошуючи наші заяви публічно, маємо пам'ятати, що їх чує не тільки суспільство, а їх чує весь світ. Переконаний, сьогодні парламент має зосередитись на тих питаннях, вирішення яких від нас очікує суспільство. І ми неодноразово заявляли з цих трибун, що будемо обов'язково дотримуватися волі народу. Отож, сьогодні одним з таких питань – це є зняття депутатської недоторканності. Ця тема мусується в парламенті вже не один рік. Якщо я не помиляюся, з 90-х років розпочали говорити політики про те, що депутатська недоторканність буде скасована, але поставити жирну крапку в даному питанні так і не спромоглися. Більшість заявляли, говорили, але ніяк до діла і не доходило. На цьому тижні ми маємо зробити вагомий крок у даному напрямі та проголосувати за скасування депутатської недоторканності і зробити так, щоби всі громадяни були рівні перед законом. В Україні не може бути тих, хто вищий над законом за інших. Разом з тим, треба підходити зважено і розуміти, що політична недоторканність обов'язково має бути, залишатися для того, щоб депутатів не зробили ручними і виконувати задачі не ставили парламентарям парламентарям їхні вожді. Колеги, не менш важливе і насущне питання на сьогодні у нас є. В четвер планується проведення довгоочікуваного аграрного блоку, який неодноразово ставився, але до голосування діло не доходило. Без перебільшення, аграрні питання сьогодні є Вони напрацьовані комітетом, профільними асоціаціями, ми їх обговорювали не один раз вже і в сесійній залі. Шановні колеги, я дуже прошу все-таки, щоб ми шанували тих наших колег, які виступають з трибуни Верховної Ради України. Будь ласка, можна просити тишу в залі? Це буде правильно. Будь ласка, 30 секунд вам. І не відкладати в довгий ящик. Переконаний, ми маємо дати зелене світло даним законопроектам. А саме, сьогодні аграрії очікують прийняття законопроекту 8121 це антирейдерський законопроект, який дасть змогу працювати і розвиватися малому і середньому підприємництву. Номер 7526-д - щодо с/г кооперації; номер 9022 - щодо ідентифікації та реєстрації тварин. Дякуємо вам, шановний пане Сергію, дякуємо. Колеги, ще раз закликаю до взаємокоректності і тиші в залі. І до слова запрошується від "Опозиційного блоку" фракції Олександр Вілкул. Будь ласка. Шановний народе України! Я ще раз хочу зупинитися на тих питаннях, які я піднімав вчора на Погоджувальній раді. Згідно зі звітом Світового банку задля того, щоб наздогнати поточний стан справ у Польщі, Україні потрібно 50 років. Але ми рухаємося не в той бік, кожного дня становиться все гірше і гірше. Що треба робити? І сьогодні цю ініціативу повинен взяти новообраний Президент, на якого у нас дуже великі сподівання, у всіх дуже великі сподівання. Перше – це мир, припинити війну. Припинити спочатку блокаду Донбасу і транспортну, і енергетичну, і економічну, і, головне, гуманітарну. Блокада Донбасу була введена указом Президента, Президентом Порошенко, який представляв банду, яка грабувала людей і наживалася на війні. Тому технічно блокада Донбасу може бути зняти указом Президента Зеленського, і він повинен це зробити, якщо він хоче миру, це перше. Друге. Вийти на прямі перемовини з Російською Федерацією, бо ми розуміємо, що це єдиний реальний шлях припинити війну, провести обмін полоненими всіх на всіх, без винятків. Ми підготували всі необхідні закони на виконання мінських умов, 11 законопроектів, і ці законопроекти треба зараз розглядати в парламенті, бо це те, що треба народу України. Друге, дуже важливе, питання – це зниження, нарешті зниження комунальних тарифів. Тарифи були підвищені постановою уряду. Тому технічно задля того, щоб знизити тарифи, Президенту Зеленському не потрібен уряд і не потрібен парламент, і не потрібна більшість. Він зараз своїм указом може скасувати постанову уряду і знизити комунальні тарифи. йому буде аплодувати вся Україна, я впевнений, йому буде аплодувати весь зал. І я вважаю, що він повинен це зробити. Третє. Необхідно виходити з-під зовнішнього управління. Переглянути умови співпраці з МВФ, які, хто каже, що треба землю продавати, то проводити ці реформи, які насправді є геноцидними соціальними експериментами. А якщо ні, то мати мужність відмовитись від співпраці на цих принизливих умовах, переглянути положення економічної частини асоціації з Євросоюзом, через які нас не пускають на європейські ринки. І також дуже багато рішень можна приймати зараз до парламентських виборів, ми очікуємо цього від Президента, ми готові розглядати і голосувати ці законопроекти. І я звертаюсь до всіх політиків. Припиніть думати тільки про свої рейтинги… я звертаюсь до всіх політиків. Необхідно думати про людей, про Україну, а не лише про свої рейтинги напередодні виборів. Дякую.

безумовно, я думаю, найголовніше питання, яке турбує людей, про яке вся країна слухає, всі лідери фракцій говорили вісім місяців, - це питання тарифів. Вісім місяців, як відбулося це ганебне підвищення тарифів, і вісім місяців, як Верховна Рада не бажає і не ставить на голосування проект постанови, які підписали вісім лідерів фракцій про скасування цих грабіжницьких тарифів. Сьогодні є унікальна можливість вирішити це питання. Якраз сьогодні люди очікують від нас, що це питання може бути розв'язане. Тим більше, що зовнішня кон'юнктура світового ринку газопостачання допомагає нам, Україні, переглянути ці тарифи. Якщо раніше уряд нам заявляв, що це неможливо, ціна на європейському хабі на купівлю газу для України складала 300-320 доларів за тисячу кубометрів, то я хочу повідомити вас з цієї високої трибуни, що останні місяці в Європі пішла абсолютно інша тенденція. На хабі в Нідерландах уже газ сьогодні торгується на рівні 160 доларів за тисячу кубометрів, це у два рази дешевше, ніж купує Україна. На хабі у Британії газ торгується на рівні 140 доларів за тисячу кубометрів. кубометрів. А Україна продовжує купувати по 300-320 доларів за тисячу кубометрів. Це абсолютно неадекватна ціна. І абсолютна бездіяльність уряду призводить до того, що ми вдвічі, а то й утричі, переплачуємо за газ сьогодні в Україні. Я звертаюся до уряду. Терміново подати сюди законопроект про зміни до бюджету і допомогти "Нафтогазу України" відшукати кошти на термінову закупівлю газу в Європі на європейських хабах. протягом літа, до серпня-вересня, ціна на європейський газ буде складати… може складати навіть 120-130 доларів за тисячу кубометрів, це втричі дешевше, ніж купує сьогодні Україна. За рахунок такої кон'юнктури треба запастись газом на найближчих кілька років і повністю закачати газосховища України. Ми маємо можливість закачати 31 мільярд кубометрів газу і забезпечити себе на 2-3 три дешевим газом і втричі знизити ціни на газ. Це абсолютна нормальна економічна пропозиція. Уряд має включати мозги і дати сюди ці пропозиції по змінах бюджету і допомозі "Нафтогазу" на цю закупівлю. Ми розуміємо, що з 2020 року буде запущено "Північний потік". Це говорить про те, що Україна може взагалі залишитись без російського газу, без транзитного газу. Тому має включатись розум, має включатися далекоглядність, має включатися уряд, уряд, який мав би дати ці пропозиції, а не чекати їх від нас. Тому ми пропонуємо ставимо на голосування проект Постанови про скасування грабіжницьких тарифів. І друге. Зміни до бюджету, які дадуть можливість "Нафтогазу" терміново закупити європейський газ, який сьогодні вдвічі, а скоро буде втричі дешевший, ніж купує Україна. І оце буде логічна дія, і це оцінять люди. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, до слова запрошується голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Українське суспільство глибоко стурбоване загрозою проросійського реваншу і дилетантського економічного і правового хаосу, в який сьогодні потрапила країна. Ініціативи Президента Зеленського щодо референдуму про дружбу з Росією, вперте ігнорування Зеленським української мови під час публічних виступів, скандальні і некомпетентні кадрові призначення Зеленським людей Януковича, Азарова, Порошенка – все це ознаки реваншу. Саме тому ми вимагаємо від Президента Зеленського дати чіткі відповіді суспільству, громадянам на наступні запитання: що буде із Законом про мову, чи збирається він його скасовувати, що буде з протягуванням в наступному парламенті особливого статусу для Донбасу і амністії бойовиків, що буде з українською землею, яку Зеленський хоче продавати іноземцям, обезземелюючи українських селян? Ми вимагаємо від Президента Зеленського скасувати свої скандальні кадрові призначення бізнес-партнерів і оточення, як це він робив, за прикладом зараз робить Порошенка, і надалі дотримуватися закону при наступних кадрових рішеннях. Парламент має зробити те, що обіцяв, але боїться сам Зеленський: прийняти закон про імпічмент і Тимчасові слідчі комісії, закон про відкриті виборчі списки, скасувати недоторканність Президента, депутатів і суддів (закон має бути один для всіх), прийняти зміни до Конституції про скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 250 чоловік. Для перемоги над бідністю ми вимагаємо від Зеленського скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ, переглянути меморандум з Міжнародним валютним фондом, переглянути бюджет, підвищити зарплати і пенсії українцям. Президент Зеленський зобов'язаний дати відповідь українцям, як жити наступні 5 років, як забезпечити зростання економіки і доходів громадян. Я звертаюся до всіх українців, до громадян, до людей доброї волі, до всіх демократичних, патріотичних сил об'єднатися і захистити Україну від реваншу проросійських сил і дилетантського хаосу, за який заплатить кожен українець. Я застерігаю: Україна у великій небезпеці. Маємо всі разом захистити Україну. запрошується... до слова запрошується голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Будь ласка, пані Тимошенко. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги! Верховній Раді цього скликання залишилося працювати трошечки більше двох місяців. Це майже нічого. Але ці два місяці відрізняються від всіх попередніх лише тим, що кожному депутату в цій залі доведеться поїхати до людей і подивитися в очі людям, які на 5 років кожному, хто працює в цьому залі, дали право слова, право відстоювати інтереси країни і кожного громадянина. Я думаю, що рейтинг сьогодні Верховної Ради, який не перевищує одиниці, один відсоток, говорить якраз про те, що 5 років, на жаль, для людей не були успішними і ця каденція Верховної Ради не виконала тієї місії, яку люди від неї чекали, а саме: зробити просто людей щасливими, а країну успішною. І саме тому ці два місяці не можуть бути знову змарновані абсолютно без будь-якого результату. І тому ми пропонуємо зараз, щоби ці два місяці Верховна Рада почала працювати по-іншому. Перше. У нас з вами бюджетний процес, який із-за політичного хаосу навіть не розпочався. У нас немає по термінах поданих документів необхідних, не обговорюються макропоказники, не обговорюється грошова фінансова політика. За всім політичним хаосом і інтригами забули про країну. І тому перше, що ми можемо зробити з вами як депутати цього скликання, це зібрати спеціальну команду, яка складається з депутатів фракцій або краще лідерів, уряду, нового Президента і його команди, і докорінно переглянути концепцію бюджету на користь розвитку країни і на користь нормального життя людей. Якщо буде прийнятий бюджет в тій же концепції, що до сьогодення працював, люди не отримають ні захисту, ні заробітної плати, ні пенсій – нічого. І друге. Ви знаєте, що падає дуже стрімко ціна на газ в світі. Зараз ми купуємо по 300-320, а вже світ в Європі на хабах продає по 160, через два місяці буде 120, а у нас продовжує залишатися знущання над людьми. Парламент може виконати свою функцію, не передовіряючи нікому, і негайно розглянути це питання і знизити ціни на газ, тепло і гарячу воду. Ми можемо дещо для людей зробити. Піднапружимося і не будемо приймати лобістські закони замість служіння людям. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, до слова запрошується голова фракції "Європейська солідарність". Будь ласка, Артур Герасимов, прошу вас. Я обмовилася, "Блок Петра Порошенка". Це була помилка. Я би дуже просила перший ряд, одній із фракцій без емоцій виправляти головуючу. Дякую. 10:24:51 ГЕРАСИМОВ А.В. Шановна пані головуюча! Шановні колеги! Шановні українці! Днями одне з найвпливовіших фінансових видань світу оприлюднило інтерв'ю з Ігорем Коломойським, в якому він закликав оголосити дефолт України. Вперше за 5 років ані наші ключові іноземні союзники, ані міжнародне фінансове середовище, ані інвестори не можуть назвати Україну надійним і передбачуваним партнером, куди безпечно інвестувати, оскільки всі знають про вплив олігарха на Президента Зеленського. Дефолт означає глибоку фінансову кризу зі знеціненням національної валюти, величезними втратами підприємців, масовим збіднінням народу, втратою міжнародної довіри і підтримки, а іноземний і не тільки інвестор піде з України. Кожна держава після дефолту витрачає роки на відновлення економіки і потребує десятиліть для повернення довіри інвесторів, кредиторів та міжнародного співтовариства. Що є більш ризикованим – це дефолт під час зовнішньої російської агресії. Його наслідком перш за все може стати припинення стабільного фінансування армії, а це вже пряма загроза для існування незалежної України. Нагадаю, що команда Петра Порошенка протягом останніх п'яти років докладала надзусилля, аби не допустити дефолту в найважчі роки незалежності і зуміла не тільки цьому запобігти, але й повернути економіку на шлях зростання. За нинішніх обставин український народ та міжнародні партнери повинні почути чітку позицію саме Володимира Зеленського щодо заяви Ігоря Коломойського про дефолт. Наступне. Минулої суботи українська дипломатія здобула надважливу перемогу над агресором у Міжнародному трибуналі з морського права. Незалежний суд задовольнив позов України і зобов'язав Російську Федерацію негайно звільнити українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки півроку тому. Рішення трибуналу вкотре довело вірність політико-дипломатичної стратегії Президента Петра Порошенка, яку він використовував для захисту національних інтересів України. На цьому тлі особливо цинічними виглядають кримінальні переслідування проти Петра Порошенка, подані зокрема за подією у Керченській протоці. Старі політики-втікачі, які повернулись після перемоги Володимира Зеленського, нині прагнуть помсти за п'ять років вигнання та намагаються знову повернути Україну в орбіту Москви. Водночас нещодавні вибори до Європейського парламенту довели, що сценарії Кремля не спрацьовують, коли їм протистоїть згуртоване суспільство. Перемога Європейської народної партії, з якою наша політична сила тісно співпрацює, дає нам шанс зробити курс України на членство в Євросоюзі і НАТО незворотнім. Саме для захисту проєвропейського вибору українського народу команда Петра Порошенка "Європейська Солідарність" йде на дострокові вибори. запропонована громадськістю і повністю відображає ідеологію партії. Саме Петро Порошенко зробив найбільше для інтеграції України в Євросоюз і НАТО, тому демократичні сили, що сповідують таке ж бачення розвитку нашої держави, мають єднатися з нами для консолідації голосів виборців. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую представнику фракції "Блок Петра Порошенка "Солідарність". І останній виступ. Будь ласка, Максим Бурбак, фракція "Народний фронт". Будь ласка. Шановні колеги, дефолт – це слово знову звучить в Україні. Про нашу державу намагаються говорити як про потенційного банкрута. Дефолт нам підносять як очевидну необхідність, як неминучість, яку українцям пропонується прийняти. Зараз 2019 рік - рік, коли економіка завдяки зусиллям постмайданних урядів демонструє позитивну динаміку. 5 років тому банда Януковича пограбувала країну і накивала п'ятами в напрямі Ростова, Росія напала на Україну, окупувала Крим і запалила вогнем схід України – ось коли країна стояла на межі дефолту. У 2014-му Прем’єр Арсеній Яценюк зробив свою відому заяву: "Аргентина оголосила дефолт, Україна його не оголосила і не оголосить". Тоді на казначейському рахунку було 108 тисяч гривень, 73 мільярди доларів боргів, які дісталися Арсенію Яценюку від попередніх прем'єрів. Коли Арсеній Яценюк пішов з посади, залишив у казні 90 мільярдів гривень і зменшені борги на 7 мільярдів доларів. Прем’єр провів реструктуризацію, списав частину боргів і зупинив дефолт, бо дефолт – це банкрутство України і кожного громадянина. Це не просто відмовитись від зобов'язань української держави, дефолт – це бездонне падіння курсу гривні, інфляція понад 10 тисяч відсотків як було в 90-х роках, це безробіття, це клінічна смерть економіки. Тоді Прем’єр Арсеній Яценюк не допустив цього. Влада має професійними рішеннями запобігати банкрутству країни, а не провокувати дефолтні стани. Саме тому "Народний фронт" спільно з нашим лідером звертається до Президента Зеленського із закликом сформувати свою економічну програму та програму співпраці з Міжнародним валютним фондом. Що ми маємо сьогодні? Неконституційний Указ про розпуск парламенту, уряд у відставці, програма співпраці з Міжнародним валютним фондом де-факто зупинена, і нова програма може з'явитися тільки після неконституційних дострокових виборів і формування нового Кабінету Міністрів України, а це, в кращому разі, в кінці 2019 року. "Народний фронт" запитує команду новообраного Президента: як ви збираєтесь забезпечити зростання економіки і доходів українських громадян? Ми нагадуємо, разом із владними повноваженнями, печатками, портфелями і офісами приходить політична відповідальність за країну. Саме тому ми наполягаємо на представленні чіткої економічної програми стабільності і розвитку, розгорнутого плану посилення країни замість розмов про дефолт. Виборча кампанія запущена. Країна живе в неконституційному виборчому процесі. Указ про розпуск парламенту і дочасні вибори наша команда оскаржує в Конституційному Суді. Аргументи "Народного фронту" суто юридичні. Ми закликаємо суддів Конституційного Суду не допустити тиску на себе. Це вже було в історії України, коли Конституційний Суд змінив Конституцію України без волі парламенту і народу, це рішення стало провісником Революції Гідності… …коли люди вийшли на майдани країни, щоби захистити своє право, честь і свободу. Рішення КС мусить ґрунтуватися тільки на одному принципі: верховенство права, а не верховенство політичного рейтингу. Захистити Конституцію, захистити Україну від дефолту, захистити парламентаризм як основу демократії – таке завдання державницьких сил у парламенті. Слава Україні! Дякуємо вам. Шановні колеги, фракція "Самопоміч" не встигла записатися на виступ, тому останній виступ зараз все-таки не буде від пана Бурбака, а від "Самопомочі". Будь ласка, Сидорович. Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". В грудні 2014 року, коли була підписана Коаліційна угода "Європейська Україна", п'ять фракцій, які зараз ще знаходяться у цій сесійній залі, взяли на себе зобов'язання змінити виборчу модель, ліквідувати мажоритарку і відкрити списки, і формувати наступний парламент на пропорційній основі з відкритими списками. Поки ніхто не вірив в те, що це буде можливо зробити, робоча група готувала Виборчий кодекс до фінальної редакції. "Самопоміч" віднеслася до цього дуже відповідально, і нашими зусиллями разом з тими колегами, які теж працювали, на початку цього року Виборчий кодекс був підготовлений до другого читання. Що ми зараз чуємо? Ми чуємо: 4,5 тисячі поправок ми не розглянемо. Колеги мої, там немає 4,5 тисяч поправок. Там є опрацьовані 4,5 тисячі поправок. Там є фіналізований текст, який завтра може бути винесений до сесійної зали. Якщо хтось хоче поговорити тут, то говорити і дискутувати треба було на 43 засіданнях робочої групи, які тривали півтора року, а не зараз, коли закінчується каденція цього парламенту і залишаються лічені дні до виконання тих обіцянок, які ми давали нашим виборцям. Нема чого займатися демагогією, а потрібно виносити і голосувати те, що є підготовлено. Це не була робоча група закрита, де працювали одні народні депутати за зачиненими дверима. За нами пильно спостерігала громадськість. Такі організація, як "ОПОРА", IFES, рух "ЧЕСНО", організація по захисту прав інвалідів, людей з інвалідністю, інші громадські організації. Такої відкритої роботи… такою відкритою роботою мало хто може похизуватися у цьому скликанні. Всі біди тих речей, які не зміг зреалізувати цей парламент, є із-за недосконалості виборчої системи, по якій він є сформований. Найбільш показово для мене, що найкращі мажоритарники, які є в цій сесійній залі, аналогічно виступають за запровадження відкритих списків. Тому припиняємо дискутувати, припиняємо розводити демагогію, приймаємо рішення комітетом, виносимо до сесійної зали. І ми повинні накінець поставити крапку і показати, що дана Верховна Рада хоча би в найпринциповіших речах здатна виконувати ті обіцянки, які надавала майже вже далеких 5 років тому назад. Дякую. Шановні колеги, хочу наголосити, Руслан, що вчора я дав доручення комітету невідкладно зібратися. Ви – член комітету, і прошу вас максимально посприяти, щоб комітет в середу розібрався. Завтра ми не зможемо розглядати без рішення комітету. Якщо у вас є політична воля, зберіть сьогодні комітет. Бо я не можу повірити, що представник "Самопомочі" закликає український парламент порушити Регламент – закон України. Я не можу в це повірити. Тільки з рішенням комітету може бути розгляд. Тому закликаю вас – в середу розгляд на комітеті. І невідкладно, наголошую, невідкладно я поставлю на розгляд Виборчий кодекс з відкритими списками. І я переконаний, і вірю, що ми зможемо його прийняти спільно всім залом і об'єднатись. Ми – за відкриті списки і проти закритих списків. Отже, колеги, виступи від фракцій завершені. І ми переходимо до питань порядку денного. Колеги, нагадаю вам, попереднього пленарного тижня ми завершили розгляд… не завершили, а… не завершили розгляд проекту закону 6447. І у нас утворилась унікальна ситуація. Поки ми розглядали закон, Конституційний Суд прийняв рішення, яке фактично робить цей закон неактуальним. Тому моє прохання – дуже швидко завершити його розгляд, дуже швидко, щоб ми змогли перейти до питань соціальних і питань місцевого самоврядування. Отже, я оголошую про продовження розгляду проекту Закону про внесення зміни до статті 26 Закону України "Про виконавче провадження". У нас зараз є виступ від комітету, потім 6 хвилин – від депутатів. Голосуємо і переходимо до наступних питань. Згода? Згода. І я запрошую до виступу голову підкомітету Комітету з питань правової політики та правосуддя Алексєєва Ігоря Сергійовича. Будь ласка, пане Ігор. Доброго дня, шановні колеги, шановний головуючий! У нас на виконання вашого доручення ми розглянули звернення Голови Конституційного Суду щодо цього питання. І є наступна інформація. 16 травня 2019 року ми приступили до розгляду даного законопроекту за реєстраційним номером 6447, який передбачав зміни до статті 26 Закону України "Про виконавче провадження". Не буду повторювати суть змін, але принципова річ. Значить, рішенням Конституційного Суду України за конституційною скаргою громадянина 15 травня 2019 року положення частини другої статті 26 Закону України "Про виконавче провадження" визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України. Рішення Конституційного Суду є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскарженим. З огляду на наведе, з огляду на ситуацію, що склалася, вважаємо, що законопроект втратив свою актуальність. Тому просимо зняти його з розгляду. Отже, згідно Регламенту ми повинні завершити процедуру і повинні поставити на голосування. Але розумію, комітет закликає відхилити його просто, так? Тому давайте ми 6 хвилин – виступи від депутатів, 6 хвилин, і приймаємо рішення. Прошу провести запис. Два депутати виступлять дуже коротко, щоб ми змогли інші закони ефективно розглянути. Прошу провести запис. М.Ю. Шановні колеги, ця проблема була актуальною в 17-му році. І тому я особисто на захист органів місцевого самоврядування зареєстрував дану законодавчу ініціативу. щиро вдячний Конституційному Суду, який прийняв єдине правильне законне рішення - і звільнив органи місцевого самоврядування від авансових платежів по виконавчим провадженням. З 2014 року, коли 1 квітня урядом Арсенія Яценюка було підписано постанову Кабінету Міністрів і було розпочато реформу з децентралізації влади, фракція "Народного фронту", я особисто як депутат з 204 виборчого округу, зробили все для того, щоб органи місцевого самоврядування отримали отримали нові можливості, отримали нові повноваження і також отримали відповідальність. І бачимо, що реформа з децентралізації влади в Україні є однією з найяскравіших реформ, яка була започаткована урядом Арсенія Яценюка і яка впроваджується зараз. І тому ми з вами в цій сесійній залі повинні робити все, щоб підтримати місцеве самоврядування, адже воно повірило в нас. Маленький приклад. Сокирянська об'єднана територіальна громада. У 15-му році, коли вони прийняли рішення об'єднатися, всупереч позиції місцевої влади, бюджет громади складав біля 7 мільйонів гривень. Минулого місяця я був на звіті голови Сокирянської об'єднаної територіальної громади, який повідомив, що бюджет громади в 2018 році склав 63 мільйони гривень. Ось прості цифри, які підтверджують, що реформа з децентралізації влади і добровільне створення об'єднаних територіальних громад, вона була сприйнята органом місцевого самоврядування, громадянами, і громади отримали потужний поштовх для свого розвитку. Подивіться, скільки нових об'єктів інфраструктури були збудовані по маленьким селам і містам. І це є наш звіт за те, що ми як депутати фракції "Народного фронту" розпочали реформу децентралізації, її впроваджуємо і будемо підтримувати. Тому сьогодні в порядку денному стоїть багато законопроектів. Один з них – це про службу в органах місцевого самоврядування. І я закликаю весь зал, всіх своїх колег зібратися і сьогодні проголосувати такий потрібний органам місцевого самоврядування законопроект. Зараз ви всі підете на вибори і будете просити громади і виборців за вас голосувати. І сьогоднішнє голосування, і підтримка децентралізації, і підтримка органів місцевого самоврядування якнайкраще будуть агітувати за вас. Тому що люди слідкують за вами, дивляться і аналізують все, що робиться і що було зроблено. І тому, звертаючись ще до виборців, хочу щоб вони все ж таки розуміли і пам'ятали, що ті депутати, які зробили свою роботу, які підтримали громади, вони також потребують вашої підтримки. Тому я погоджуюся з рішенням комітету, що даний законопроект треба зняти, тому що він втратив свою актуальність.

все-таки заходимо в процес обговорення питання, яке не потребує додаткового, окрім рішення Конституційного Суду, роз'яснення, тлумачення. Прошу всіх колег утриматися під час голосування і перейти до розгляду наступного питання порядку денного. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за лаконічний виступ. У нас ще лишається час – 2 хвилини для Рябчина. Включіть мікрофон. І прошу всіх заходити в зал. 10:42:40 РЯБЧИН О.М. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Шановні колеги, я відверто здивований, що ми починаємо наш розгляд законопроектів, які треба знімати. Я розумію, що Верховна Рада повинна працювати, як фільтр, приймаючи і не приймаючи законопроекти. Але коли Верховній Раді залишилось працювати 2 місяці, ставити законопроекти, щоб відхилити їх, та вони автоматично через 2 місяці втратять вже актуальність. Тому давайте переходити до більш якісних, до більш гарних законопроектів. У нас є законопроекти і по тимчасовим слідчим комісіям, і по зниженню тарифів, і по іншому. Давайте, як сказала Юлія Володимирівна Тимошенко, парламент повинен піти красиво. красиво підемо, а не будемо просто займати час, щоб відхиляти законопроекти. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Якби ви уважно слідкували за законодавчою роботою Верховної Ради України, ви би знали, що цей законопроект був поставлений не сьогодні, він лишився з попереднього пленарного тижня. І під час цієї перерви і було рішення Конституційного Суду. Для цього треба бути пильним і слідкувати за роботою найвищого законодавчого органу України.Дякую вам, колеги. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я нагадаю, в зв'язку з рішенням Конституційного Суду комітет просить утриматись по цьому законопроекту. І я прошу всіх зайняти робочі місця, зайти в зал. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 26 Закону України "Про виконавче провадження" щодо звільнення органів місцевого самоврядування від сплати внеску для проведення виконавчих дій за пропозицією комітету за основу. Але комітет попросив, щоб він був відхилений. Прошу голосувати, колеги. Голосуємо. За-69 Рішення не прийнято. Таким чином, проект закону 6447 відхилено, як цього і просив комітет. Отже, колеги, тепер прошу всіх зібратися. ми переходимо до наступного питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання реалізації права на додаткову відпустку учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни (9400). І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу голосувати, прошу, колеги, підтримати, щоб ми швидко, ефективно перейшли до питань місцевого самоврядування, голосуємо, підтримуємо.

Так нема коаліції, ви забули чи що? Ми всі – коаліція, колеги. Колеги, прошу зібратися, не розпалювати в залі міжфракційну ворожнечу, нам треба зібратися. Я нагадую, колеги, наступний Закон про сержантський склад, про уніфікацію звань в українській армії і в НАТО, потім блок місцевого самоврядування, колеги. Я закликаю всіх до динамічної роботи, прошу зайняти робочі місця. Якщо ми ввійдемо у повну процедуру, ми не встигнемо розглянути повноцінно блок місцевого самоврядування. Отже, колеги, прошу всіх підтримати пропозицію, щоб проект Закону 9400 щодо врегулювання питання реалізації права на додаткову відпустку учасникам бойових дій та особам з інвалідністю ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу голосувати, прошу підтримати. Підтримуємо, колеги, голосуємо.

"Батьківщина" – 8, "Воля народу" – 1, "Партія "Відродження" – 1. В чому стратегічний задум, скажіть мені? Для мене немає жодних труднощів пустити по повній процедурі, але це буде означати, що ми вийдемо на наступні питання порядку денного, зокрема про місцеве самоврядування, дуже пізно. Я не розумію, в чому є зараз задум авторів. Я прошу всіх, хто не голосували, підтримати цю пропозицію: і "Волю народу", і "Відродження", і "Блок Петра Порошенка", і Радикальну партію. Готові підтримати? Я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект закону 9400 ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Потенціал потужний, звичайно. Покажіть, по фракціях. До мене звернулись народні депутати, що не встигли проголосувати, я ще раз поставлю. І закликаю всіх, колеги, підтримати, бо у нас порядок денний комплексний за день. І ми, одне питання затягуючи, ми по інших питаннях не встигнемо, просто не встигнемо.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 Я прошу всіх брати участь в голосуванні, покинути ложі урядові і зайти в зал. І прошу всіх підтримати. Готові, так? Будь ласка, я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання реалізації права на додаткову відпустку учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни розглянути за скороченою процедурою. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги, підтримаємо! Проголосуйте! Прошу підтримати, прошу всіх брати участь в голосуванні.

За-150 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді заступника міністра соціальної політики Чуркіну Олександру Ігорівну. Будь ласка.

Доброго дня, шановні народні депутати! Метою розробки і запровадження проекту закону є забезпечення реалізації права на додаткову відпустку учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Прийняття акта дасть нам з вами змогу врегулювати на законодавчому рівні питання джерел фінансування на оплату такої додаткової відпустки. Статус визначено Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Проектом акта наразі запропоновано внесення ряду відповідних змін до статті 23 Закону України "Про відпустки", де саме передбачатиметься оплата відпустки окремим категоріям ветеранів війни за рахунок коштів підприємств, призначених на оплату праці. Також зазначеним законопроектом пропонується внести зміни в Кодекс законів про працю України, а саме замінити слова "відпустка із збереженням заробітної плати", замінити словами "оплачена відпустка". Зазначений законопроект погоджений зі Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні, Конфедерацією роботодавців України, Спільним представницьким органом зі сторони роботодавців на національному рівні. Також зазначений законопроект підтримано профільними комітетами Верховної Ради України. Просимо підтримати зазначений законопроект, оскільки прийняття цього акта – буде врегульовано на законодавчому рівні питання фінансового забезпечення гарантованої відпустки. Дякую. Дякую вам. До співдоповіді запрошується перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Каплін Сергій Миколайович, будь ласка.

за основу. Разом з тим, я б хотів звернути увагу присутніх чиновників Міністерства соціальної політики і зауважити, чому ви протягом цілого року, двох років не вносите на розгляд Верховної Ради України такі законопроекти, як розширення бази стягнення єдиного соціального внеску? Через незміну законодавства сьогодні такі, як Коболєв, директори великих корпорацій, сплачують єдиний соціальний внесок тільки з 55 тисяч, а простий роботяга – з тіла своєї зарплати. Відтак Пенсійний фонд України недоотримує близько 12 мільярдів гривень. Чому ви не декомунізуєте нарешті порядок визначення прожиткового мінімуму, який був сформований ще у 50-х роках і є сьогодні неактуальним, через що ми не можемо підвищити пенсії, підвищити заробітні плати? Чому ви не скорочуєте різницю між заробітною платою чиновників, як директора "Укрпошти", "Укргазвидобування", інших державних підприємств і простими робочими? Ця різниця за співвідношенням складає сьогодні один до двохсот. У всьому світі більше, ніж один до 30-35 немає. Чому ви не передаєте Пенсійному фонду адміністрування єдиного соціального внеску, і через це ми втрачаємо з вами приблизно 9 мільярдів гривень? Ну і, врешті-решт, ми хотіли почути від вас соціальну складову майбутнього бюджету, концепції майбутнього бюджету. Чи виконаєте ви вимогу Конституції України, де чітко записано у статті 1: "Україна є соціальною державою"? Чи знову будете на горбу простих людей, простих пенсіонерок будувати корупційний бюджет? І, врешті-решт, коли піде у відставку міністр соціальної політики Рева? Я вже особисто його двічі відправляв у відставку в комітеті. За це проголосує вся Верховна Рада України. Це ганьба соціальній політиці… Дякую. Прошу провести запис: два – за, два – проти.

чому. До статей 12, 13 Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", якими пропонується вилучити з них норми щодо надання учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та постраждалим учасникам Революції Гідності права на додаткову відпустку із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік. Така норма залишиться лише в Кодексі законів про працю України та в Законі України "Про відпустки". І ми категорично не погоджуємося із вилученням із Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" норм щодо права ветеранів війни на додаткову відпустку. Така ж сама позиція Головного науково-експертного управління, і тому при допрацюванні до другого читання треба, щоб в даному законопроекті залишилася норма Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо права ветеранів війни на додаткову відпустку. Тобто треба вилучити з даного законопроекту підпункт 2 пункту 1, і тоді ми можемо проголосувати його в цілому, але це вже при доопрацюванні. Тому ще раз хочу зауважити, фракція "Народний фронт" буде підтримувати даний законопроект за основу, і потім доопрацюємо до другого читання і будемо приймати. Дякую. Дякую. І я нагадую, що комітет просить лишень за основу. Каплін Сергій Миколайович, будь ласка. 10:56:25 КАПЛІН С.М. Я хотів, користуючись нагодою, ще раз зупинитися на кадровій політиці Міністерства соціальної політики. От дивіться, у нас є така установа у блоці, соціально-економічному блоці уряду, як Центр зайнятості. Щоб ви розуміли, це ключовий орган, який повинен був забезпечити нашу молодь, забезпечити безробітних робочими місцями. І сьогодні за рахунок якісного адміністрування, якісної професійної роботи це можна зробити. Замість того уже третій поспіль, дорогі друзі, третій поспіль керівник цього центру йде з роботи в наручниках, розкрадаючи мільйони доларів, які б мали піти на організацію пошуку нових робочих місць. У нас є Міністерство соціальної політики, яке розташоване (тепер увага, може, хтось не знає) на 20 поверхах. На 20 поверхах! Я один раз інкогніто прийшов туди, не попереджав міністра, пройшовся по кабінетах. У кожному кабінеті 90 відсотків так званих працівників грають у карти. У карти грають, проїдаючи державний бюджет. Третє. Є програма модернізації соціальної політики в нашій державі. Взяли кредит у міжнародних фінансових установ (тепер вдумайтесь в цифру) 300 мільйонів євро. Рахункова палата разом із Комітетом соціальної політики провели ретельне розслідування, куди ділись ці гроші. Там тюрма плаче, як мінімум, за два-трьома заступниками міністра і за міністром соціальної політики. 300 мільйонів євро – це ті гроші, які мали піти на модернізацію всієї системи пенсійного забезпечення, соціального захисту, вони просто витрачені нецільовим способом. І це буде перекладено на горб простого українця. Тому я звертаю увагу Генерального прокурора, звертаю увагу ДБР, НАБУ з тим, щоб вони провели комплексне розслідування, що відбувається в секторі соціальної політики нашої держави, і що робить там міністр… Дякую вам. Корчинська Оксана Анатоліївна. Будь ласка. 10:58:41 КОРЧИНСЬКА О.А. Слава Ісусу Христу! 40 хвилин тому під Маріуполем був поранений 265-й військовослужбовець, починаючи з цього року. 265 поранених на війні. З них 58 – це хлопці-добровольці, які пішли служити продовжувати в Збройні Сили України. Ця Верховна Рада їм заборгувала закон про добровольців, п'ять законів й досі не проголосували, п'ять законопроектів лежать з 2014 року. Серед поранених 17 – це іноземці. Чотири дні тому був дуже відомий на фронті колишній доброволець, боєць 25-го добровольчого батальйону "Київська Русь", зараз в Збройних Силах України Станіслав Гібадулін. Він у нас, захищаючи Україну, втратив селезінку, у нього була травматична ампутація кінцівки, чотири дні тому йому відірвало нижню… ногу. Він звернувся вже до діючого новообраного Президента: надайте мені громадянство. Шановні депутати, півроку тому ви проголосували за законопроект 3433 у першому читанні про пільгове надання громадянства України тим, хто захищає нашу Україну. Чому до сих пір у порядку денному у нас немає другого читання тим людям, які дійсно крутіші і кращі українці, ніж частина, яка в цьому залі, яка в Адміністрації Президента і в Кабміні? Я перепрошую, це наш борг перед людьми, які захищають Батьківщину. 3433 і закони про добровольців. А цей законопроект, дійсно, з кількома правками треба підтримати. Наші військовослужбовці в зоні операції Об'єднаних сил заслуговують додаткової відпустки. Слава Україні! Отже, шановні колеги, через 3 хвилини відбудеться голосування. Я прошу всіх голів фракцій запросити депутатів у зал. Прошу заходити в зал, займати робочі місця. Це соціальна підтримка українських військовослужбовців і тих військових, які отримали інвалідність у результаті бойових дій. І тому я прошу всіх бути відповідальними під час цього голосування. Зараз від "Батьківщини" я надаю слово для виступу Шкрум Альоні Іванівні, Шкрум Альона Іванівна, фракція "Батьківщина". Колеги, про що цей законопроект? Він достатньо простий насправді. Цей законопроект говорить про те, що в нас є звичайна відпустка, так звані 24 календарні дні, а пропонується надавати ще додаткову раз на рік відпустку в 14 днів тим особам, які дійсно можуть її потребувати. Це і майданівці, які постраждали під час Революції Гідності, і учасники бойових дій, які отримали інвалідність і каліцтво, і особи з інвалідністю, які отримали інвалідність якраз внаслідок війни і внаслідок бойових бойових дій і агресії Російської Федерації. Питання лише в імплементації цих, абсолютно правильних, положень. Тому що, колеги, ми не можемо собі дозволити більше приймати і обговорювати декларативні норми, декларативні законопроекти, які передбачають абсолютно правильні речі, але не передбачають грошей на втілення цих, абсолютно правильних, речей. І на сьогодні я б хотіла задати питання міністру соцполітики і Міністерству соцполітики, який цей законопроект вносить, який, на жаль, робить його декларативним. Мова йде насправді сьогодні про 368 тисяч людей це статус учасника бойових дій, з яких… І 1 мільйон людей, які мають статус інваліда війни, учасника війни чи учасника бойових дій. З них 320 тисяч отримали такого учасника фактично протягом останніх 3-4 років. Також іще є люди, які отримали інвалідність внаслідок Революції Гідності і Майдану. І всі ці люди будуть мати право на декларативну додаткову 14-денну відпустку, але передбачати виплати з державного бюджету чи місцевих бюджетів на цю відпустку їм не будуть. Тобто немає знову грошей, і покладатися необхідність фінансувати ці 14 днів додаткової відпустки, абсолютно правильного кроку, буде на бізнес, на фізичних осіб-підприємців і на тих людей, які працевлаштовують ці майже 500 тисяч людей, які будуть мати право на цю додаткову відпустку. "Батьківщина" не може підтримувати знову декларативні закони. Ми проголосуємо, безумовно, в першому читанні, але будемо напрацьовувати правки до другого читання, щоб цей тягар і оплата цієї відпустки була покладена або на місцеві, або на державні бюджети, Інакше це буде декларація, яка не буде нести жодного змісту, а нам треба не імітація реформ, не декларації правильних речей, а конкретні дії і політика реальних дій нарешті. Тому голосуємо і виправляємо його в другому читанні. Дякую. Дякую. Колеги, я прошу не виходити з залу, а, навпаки, заходити в зал. Я прошу голів фракцій максимально запросити людей в зал. Щойно група депутатів вийшла з залу. Прошу зайняти робочі місця, приготуватись до голосування. Ще одна хвилина від позафракційних – Кишкар. І нагадаю, ми за основу лишень приймаємо. І за хвилину голосування. Прошу з лож, із кулуарів заходити в зал. Будь ласка, пане Кишкар. Дякую, пане Голово. Дійсно, підтримуючи пані Олену, погоджуюся, що ми можемо досягти зворотного ефекту, той, хто буде приймати на роботу учасника бойових дій, буде запитувати: "Пане учаснику бойових дій, а що ви хочете, ще й 14 щоб я вам заплатив? Тобто ви хочете 45 своїх по закону плюс 14? Може, ви, да, ще сходите і в неоплачувану пару разів? Хороший працівник з вас. Може, ви мені напишете публічну заяву, що ви відмовляєтесь від цих речей? Або ж давайте якось говорити, що ви не учасник бойових дій". Тобто ми можемо досягти абсолютно зворотнього ефекту, якщо ми перекладаємо такий обов'язок з оплати цієї додаткової відпустки на бізнес. Бізнес буде думати і рахувати, бо він має ці гроші десь заробити для того, щоб заплатити учаснику бойових дій додаткові 14 днів, які він не буде проводити на роботі. Тому дуже уважно, пані заступник міністра, потрібно вносити такі законопроекти на розгляд. Дякую. Дякую. Але я розумію, ви підтримуєте, так? Перше за основу підтримуєте? Так, за основу. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Прошу усіх зайняти робочі місця. Прошу знову ж повернутися в зал. Колеги в ложі! Мустафа! Єгор, повертаємося в зал. Ідеться про наших поранених бійців і на фронті, і на Майдані і про їхню соціальну підтримку. Тому я прошу всіх бути на робочих місцях. Це підтримка людей, які потерпілі під час агресії і які потерпіли на Майдані. І тому голосування кожного буде надзвичайно важливим. Отже, ми переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання реалізації права на додаткову відпустку учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни (№ 9400) за пропозицією комітету лишень за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За основу. Підтримаємо українських воїнів. Прошу проголосувати за основу. Голосуємо, колеги. Підтримуємо. Уважно, відповідально, кожен голос. Голосуємо. не встигли колеги. Я поставлю зараз на повернення. Я прошу подивитись, кого нема в залі, і запросити. Я по фракціях оголошу. "Блок Петра Порошенка" – "Народний фронт" – 53, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 12, Радикальна партія – 15, "Батьківщина" – 11, "Воля народу" – 3, "Партія "Відродження" – 4 і позафракційні – 25. Колеги, я поставлю на повернення. І якщо не буде голосів, законопроект буде відхилений, але це приклад того, коли ми на ефірах підтримуємо наших бійців, а коли необхідно проголосувати і підтримати їх законом, всі мають набагато важливіші політичні справи – всі на виборах. Наша робота тут, на робочих місцях. Тому я прошу всіх приготуватись до голосування, взяти участь в голосуванні, зайти в зал. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону 9400 про додаткову відпустку учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Прошу проголосувати. Прошу підтримати повернення до розгляду закону. Колеги, кожен голос, уважно голосуємо. Уважно і відповідально. Голосуємо. Валерій, голосуємо, потім будете підписи я ще раз поставлю, Бачу, підходять народні депутати. Я ще раз по фракціях оголошу. "Блок Петра Порошенка" – 64, "Народний фронт" – 50, "Опозиційний блок"

але у мене відчуття, що ви просто не відчуваєте і не розумієте відповідальності цього голосування. Багато хто просто дебатує під час голосування, а не бере участі в голосуванні. Я прошу повернутися в зал. Пане Валерій, шановні колеги, я поставлю ще раз на голосування. Займайте робочі місця. Отже, колеги, це тільки за основу. Всі можна буде нюанси внести між першим і другим читанням. Готові, так? Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект Закону про додаткову відпустку учасникам бойових дій та особам з інвалідністю. Прошу усіх проголосувати і прошу підтримати. Шахов, поверніться! Для чого ви йдете зараз, ми ж голосуємо? Я вас прошу, поверніться. Отже, колеги – за повернення, кожен голос прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо відповідально. Підтримуємо наших бійців і воїнів. Голосуємо, підтримуємо за повернення. Прошу підтримати. Голосуємо.

На жаль, я змушений оголосити, що проект закону 9400 відхилений. І, колеги, наступний. Тепер я ставлю другу пропозицію – в комітет на доопрацювання. Колеги, я прошу підтримати, щоб проект закону 9400, проект, в комітет повернути на повторне перше читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

заключна – повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

Отже, колеги, законопроект відхилений. Наступний я буду ставити на рейтингове голосування. Отже, в нас стоїть наступний - проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби) (10181). І я ставлю його на рейтингове голосування. Я ставлю наступне питання – рейтингове голосування. І, будь ласка, уважно беріть участь в голосуванні. Отже, 10181, рейтингове голосування. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Отже, колеги, ми зараз переходимо до наступного розділу це питання місцевого самоврядування. І я, колеги, поставлю теж на рейтингове голосування. Отже, я прошу, до речі, зайти в зал членів комітету, тому що на Погоджувальній раді всі дуже активні і вимагають від мене поставити в порядок денний. А коли стоїть в порядку денному, раптом виявляється, що навіть тих, хто вимагали, в залі немає. Тому, колеги, увага! Я ставлю наступне питання: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (8369) на рейтингове голосування. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

За-171 Прошу по фракціях. "Блок Петра Порошенка" – 53, "Народний фронт" – 46, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 14, Радикальна партія – 15, "Батьківщина" – 9, "Воля народу" – 1, "Партія "Відродження" – 4, позафракційні – 29. Наступного разу не до мене звертайтесь, а своїх фракцій, щоб були присутні під час розгляду таких важливих законів. Наступний. Проект Закону про засади адміністративно-територіального устрою України (8051). Рейтингове голосування. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Рішення не прийнято. І, колеги, наступний проект постанови, на якому наполягали на Погоджувальній раді, стосується того, що необхідно проголосувати за зміну і встановлення меж міста Горлівка та Бахмутського району Донецької області. Проблема полягає в тому, що жителі села не можуть отримувати соціальної допомоги із-за того, що відсутнє необхідне рішення Верховної Ради України. Я впевнений, що по цій постанові буде загальне спільне рішення підтримки наших людей. І я оголошую про перехід до розгляду проекту Постанови 8576 про зміни в адмінтериторіальний устрій Донецької області, зміну і встановлення меж міста Горлівка та Бахмутського району Донецької області. Прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Рішення прийнято. Я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Федорука Миколу Трохимовича.

Шановні народні депутати, Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування розглянув на своєму засіданні 5 вересня 2018 року проект Постанови Верховної Ради про зміни в адміністративному терустрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Горлівки та Бахмутського району Донецької області. Проектом постанови пропонується змінити межі Бахмутського району Донецької області, збільшивши його територію на 71,7 гектара земель, що перебувають у віданні Гольмівської селищної ради Горлівської міської ради Донецької області, а саме територію селища Гладосове, включивши селище Гладосове до складу Новолуганської сільської ради Бахмутського району Донецької області. Комітет відзначає, що парламент України відповідно до Конституції України не наділений повноваженнями щодо включення населених пунктів до складу сільських рад. в пункті 1 проекту постанови пропонується виключити слова "включивши селище Гладосове до складу Новолуганської сільської ради Бахмутського району Донецької області". Крім того, комітет звертає увагу, що селище Гладосове територіально не знаходиться в межах міста Горлівка, а тому включення зазначеного населеного пункту в межі Бахмутського району не призведе до зміни меж міста Горлівка. У зв'язку з цим у назві та в пунктах 2-3 проекту постанови пропонується виключити слова "міста Горлівки". Всебічно обговоривши питання, комітет ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді відповідно до частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови про зміни в адмінтерустрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Горлівки та Бахмутського району Донецької області за наслідками розгляду прийняти в цілому, за умови врахування зауважень комітету. В разі прийняття проекту постанови в цілому пропонується доручити комітету при підготовці його на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне опрацювання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти.

КУРИЛО В.С. Шановні народні депутати, я закликаю вас підтримати цей законопроект. І у нас є ще біля 10 законопроектів, пов'язаних зі зміною меж у зв'язку з проведенням виборів в об'єднані територіальні громади. Цей законопроект, він пов'язаний в першу чергу з тим, що частина територій, яка входила до Горлівки, в результаті військових дій залишилася не на окупованій території, і люди в цьому селі не можуть отримувати відповідні соціальні послуги, тому що вони залишилися як би адміністративно під Горлівкою, яка окупована. Тому, будь ласка, підтримайте даний законопроект. Колеги, хто ще від фракцій має намір виступити? Будь ласка, Веселова. Веселова – 2 хвилини. І, колеги, через 2 хвилини відбудеться голосування. Я прошу запросити всіх депутатів в зал і приготуватися до голосування. Я переконаний, що це питання об'єднає весь зал. Я прошу всіх запросити в зал. Шановні колеги, я дуже прошу всіх зібратися і проголосувати за цю постанову: про приєднання села Гладосове до Бахмутського району, тому що зараз ситуація складається таким чином. Люди, проживаючи в українському селі під українською владою, змушені отримувати соціальну допомогу, пенсію та медичну допомогу як внутрішньо переміщені особи. Тобто люди, не виїжджаючи із своїх осель, вони є переселенцями. І для того, щоб отримати пенсію та соціальну допомогу, їм доведеться перетинати лінію зіткнення через КПВВ "Майорське". У людей зараз заборгованість по півроку, десь з листопада-жовтня 2018 року, по пенсіях. Люди не можуть отримати цю заборгованість по пенсіям через те, що вони вважаються переселенцями. Тому я дуже прошу всіх підтримати цю постанову, проголосувати "за". переконливе звернення до всіх: зайти в зал, припинити дискусії і приготуватись до прийняття рішення. Через 3 хвилини ми голосуємо, колеги. Зараз запрошую до слова Першого заступника Голови Верховної Ради України Ірину Геращенко. І прошу всіх за 3 хвилини бути на робочих місцях, голови фракцій! 11:22:48 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановні колеги, я хочу нагадати вам, що в цій залі ми десятки приймали подібних рішень, особливо в 2014-2015 роках, коли ми змушені були, враховуючи тоді дуже серйозні бої, які йшли на сході України, просто допомагати місцевим жителям отримувати соціальні виплати від України. І ми змінювали з вами межі міст, селищ для того, щоб перепорядкувати перепорядкувати їх і дати можливість пенсіонерам, людям з особливими потребами, родинам з маленькими дітьми отримувати пенсії. Протягом цих років, і за це ми дуже вдячні, останнього от року, коли вже діє операція Об'єднаних сил, ми вдячні за це її керівництву, українській армії, було звільнено більше 2 кілометрів української землі. Начебто звучить так мало – 2 кілометри, але уявіть, що це таке насправді. Це справжні вулиці, це будинки, це родини, які повернулися до України, під українську юрисдикцію. Друзі, якщо ми в цій залі, і особливо ті фракції, які дуже багато говорять, що вони там підтримують повернення миру на Донбас, усвідомлюємо нашу відповідальність як влади за те, щоб люди, які тепер знову знаходяться під українським прапором, отримували соціальні виплати, ми маємо об'єднатися зараз навколо цього голосування. Я закликаю всі фракції, які б політичні позиції ми не займали зараз, підтримати це рішення. Воно є дуже важливим для того, щоб уже в травні українські громадяни тих звільнених вулиць вже отримали не як переселенці зарплати, пенсії, соціальні виплати, а як громадяни України. Будь ласка, давайте це підтримаємо, дуже прошу. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайти в зал. Прошу з урядових лож і гостьових лож повернутись на робочі місця. Колеги, запрошую всіх у зал і на робочі місця для голосування. Голови фракцій, подивіться, кого немає, запросіть у зал, будь ласка. Будь ласка, займайте робочі місця. І я ставлю на голосування проект Постанови про зміни в адмінтериторіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Горлівки та Бахмутського району Донецької області (8576) за пропозицію комітету прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Прошу голосувати і прошу підтримати. Кожен голос має значення і кожен голос має вагу. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Це доля людей, наших громадян, поки ви не можете дійти до свого робочого місця. По фракціях, будь ласка. Прошу заходити в зал. По фракціях. "Блок Петра Порошенка" – 56, "Народний фронт" – 46, "Опозиційний блок" – 20, "Самопоміч" – 13, Радикальна партія – 17, "Батьківщина" – "Воля народу" – 1, "Партія "Відродження" – 7. Ви поясніть, чим ці громадяни України завинили перед вами, що ви сьогодні їх позбавляєте соціальної допомоги? Чим вони завинили перед вами, що вам вибори в голові, а не доля людей наших громадян? Я прошу всіх зайти в зал, я поставлю зараз на повернення. Я говорю усім тим, кого немає теж. І говорю головам фракцій, які є відповідальні за те, щоб депутати були на робочих місцях. Отже, прошу усіх запросити в зал. На ефірах активність величезна – в залі активність мала. Подивіться кого нема поруч, позвоніть, запросіть в зал. І яставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проектуПостанови (8576) про зміну і встановлення меж міста Горлівки та Бахмутського району Донецької області. Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення до розгляду. Голосуємо, кожен голос має вагу. Голосуємо, уважно кожен голос. За-204 Я бачу, хтось утримався, очевидно, помилково утримався. Колеги, подивіться, кого нема в залі, і запросіть в зал. Я нагадую, що згідно Регламенту я можу поставити на повернення, а для того треба бути в залі. Подивитися, кого нема, і запросіть в зал. По фракціях покажіть, будь ласка.

"Партія "Відродження" – 7. В мене враження, що не усі присутні голосують, колеги. Чому? В чому трудність є? Колеги, займайте робочі місця.

Колеги, я наголошую ще раз, якщо буде таке голосування, я буду змушений провести голосування на предмет присутності в залі і результати оголосити в "Голосі України". Отже, я поставлю ще раз на повернення. Наголошую ще раз, якщо я побачу, що в залі недостатня кількість голосів, я поставлю на голосування питання щодо присутності депутатів в залі і опублікую їх у виданні "Голос України". Я прошу зараз усіх зайти в зал, приготуватися. Ви фотографії не хочете робити, хто є в залі? Сьогодні, ні? Тільки в п'ятницю ввечері? Чи, може, треба усі дні бути на місці, коли йдеться про долю громадян? Отже, колеги, прошу займати робочі місця. Приготувались, так? Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Постанови про зміну і встановлення меж міста Горлівки та Бахмутського району Донецької області (8576), яке дасть змогу забезпечити соціальні виплати нашим громадянам на лінії розмежування. Прошу проголосувати і прошу підтримати. За повернення. Голосуємо. Підтримуємо. Уважно, відповідально. Кожен голос. Голосуємо. Колеги, я поставлю третій, заключний раз. Наголошую, третій, заключний раз. Я наголошую ще раз, я опублікую і дані голосування по цьому закону, щоб бачили, яке є відношення до наших громадян на передовій українських народних депутатів. Не виходіть з залу. Отже, прошу… Зараз зайшло кілька людей, прошу змобілізуватися. Навпаки, заходіть в зал, а не виходіть з залу. Отже, займіть робочі місця, прошу приготуватися. І я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Постанови про зміну і встановлення меж міста Горлівки та Бахмутського району Донецької області (8576). Прошу підтримати повернення до розгляду Прошу проголосувати. Голосуємо. Повернулися, колеги. Тепер я ставлю на голосування проект постанови 8576 за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Голосуємо, колеги, поки є в залі. Підтримуємо! Голосуємо. Голосуємо "за". Уважно! Голосуємо, колеги. За-230 Постанова прийнята, колеги. Вітаю! І переходимо до наступного розділу - це включення до порядку денного сесії. Колеги, в нас високий рівень мобілізації, і ми можемо швидко пройти включення у порядок денний сесії. Будь ласка, займайте робочі місця, я буду ставити по одному і оголошувати кожен законопроект. Отже, перший – проект Закону про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" (щодо реалізації конституційного права на звернення особами, які визнані судом недієздатними) (10041). Включення до порядку денного сесії. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, голосуємо.

проект Закону про внесення зміни до додатку № 3 до Закону України про Державний бюджет України щодо фінансової підтримки громадських об'єднань ветеранів (включення у порядок денний сесії). Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Наступний: проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання капеланської діяльності у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях. Колеги, прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Голосуємо за капеланську службу, за українських капеланів. Підтримуємо включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Голосуємо. Рішення не прийнято. Наступний: проект Закону про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення правового регулювання хутрового виробництва в Україні (10019, 10019-1, 10019-2). Включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За-188 Рішення не прийнято. Наступний: проект Закону про внесення зміни до статті 121 Кодексу України про адмінпорушення (щодо посилення відповідальності за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами) (10131). Включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати.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

Прошу проголосувати за включення в порядок денний сесії. Голосуємо. За-194 Рішення не прийнято. Наступний – 10231: проект Закону про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України щодо фінансування забезпечення окремих програм та закладів охорони здоров'я. За включення в порядок денний сесії прошу проголосувати. Рішення не прийнято. Наступний: проект Постанови про внесення змін у додаток до Постанови Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році" (10295). Колеги, питання культури нас завжди об'єднували. Давайте підтримаємо проект постанови, включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Голосуємо, підтримуємо. Голосуємо. Наступний: проект Закону про внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" та "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про ринок електричної енергії" (10318). Включення в порядок денний сесії. Голосуємо.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

Прошу проголосувати включення в порядок денний сесії. Голосуємо.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

За-188 Рішення не прийнято. Таким чином, колеги, всі проекти законів, які вимагали на Погоджувальній раді, ми запропонували включити в порядок денний сесії, і зал відповідно дав своє бачення тих проектів законів. І ми переходимо до наступного проекту закону порядку денного. Це проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо підвищення гарантій соціального захисту вагітних жінок (7113). І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Рішення не прийнято. Ми переходимо до розгляду по повній процедурі. І я запрошую до доповіді народного депутата України Мисика Володимира Юрійовича. Будь ласка. Перший запрошується до слова від комітету тоді Каплін Сергій Миколайович. Приготуватись Мисик Володимир Юрійович. Автор законопроекту пан Мисик просив розглянути без його участі. Ну, перше. Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості і пенсійного забезпечення розглянув на своєму засіданні 18 жовтня 17-го року даний законопроект під номером 7113. Ним передбачається право вагітних жінок з моменту, коли вони стали на облік по вагітності, на скорочення тривалості робочого дня на одну годину із збереженням середньомісячної заробітної плати.

в цілому голосування за певні законодавчі ініціативи сьогодні, які в контексті соціальної політики в державі, я хотів би наголосити, що такі закони потрібно було приймати протягом всієї каденції Верховної Ради України восьмого скликання. І закон про реформу пенсійної системи, проведення аудиту, взагалі соціально-економічного блоку, інституцій і діяльності уряду, і перегляд секвестру Державного бюджету на предмет збільшення фінансування найбільш вразливих категорій населення: і ветеранів, і пенсіонерів, і людей з інвалідністю, і молодь, і так далі. Так само проект постанови про справедливу ціну на газ чи проект постанови колег-лідерів фракцій, що передбачає суттєве зменшення ціни на газ, що є соціальною складовою Так само проект постанови і супутні законопроекти про розширення бази стягнення єдиного соціального внеску, що дало би нашій державі приблизно 12 мільярдів, від 9 до 12 мільярдів додаткового порогу, які б ми могли витратити на фінансування оплати пенсій військовим пенсіонерам. Так само законопроекти, пов'язані з реформою системи, взагалі соціально-економічного блоку уряду. У мене є запитання до парламенту і до керівника уряду. Скажіть, будь ласка, а для чого країні, в якій немає соціальної політики і в якій порушується Закон – Основний Закон, де в першій статті записано, що Україна є соціальною, аж два міністра соціальної політики? Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, який взагалі невідомо… При всій повазі, і навіть тому факту, що я сиджу на його місці, нічим абсолютно не займається, він жодного разу не був на Комітеті з питань соціальної політики. А я нагадую йому безпосередньо і керівнику уряду, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і він як мінімум зобов'язаний бути на цих засіданнях. Я вже мовчу про міністра соціальної політики, який займається виключно геноцидом, просто геноцидом пенсіонерів, геноцидом людей, які отримують мінімальну зарплату. Як можна допустити в країні, де просто жирують і шикують обласні державні адміністрації, районні адміністрації? Голова Полтавської обласної державної адміністрації з проститутками розважається в Іспанії за державний кошт, а потім іде з посади, а потім просто розгулює. Ще й піде в народні депутати України! Як можна в такій країні міністру соціальної політики мовчати і не поводити себе жорстко на засіданнях уряду, не приходити сюди і як бульдозер,

А чому непарламентські? ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу повернутися до законопроекту. Дякую, шановний пане Каплін. КАПЛІН С.М. Інакше прості люди не називають, на жаль, сьогодні народних депутатів, урядовців, членів уряду. це дуже парламентська лексика. І останні президентські вибори, наступні парламентські, соціологія, яку ми сьогодні маємо, це є доказом цього. Я запрошую депутатів проголосувати за цей, надзвичайно важливий, законопроект, який стосується долі соціального забезпечення конкретних людей. І додатково, користуючись нагодою, я хочу звернутись до уряду, аби найближчим часом, тиждень-два, було врегульовано питання фінансового забезпечення матерів, які народили дітей, і так само виплат по лікарняним. Борг сьогодні складає приблизно 2 мільярди гривень. Тобто ті люди, які ховають своїх рідних і їм держава не сплачує кошти; діти, які народилися, мами не можуть отримати грошей; і ті, які на лікарняному люди знаходяться, не можуть, на жаль, отримати гроші. 2 мільярди гривень. А ви розказуєте про 13-у пенсію. Польща через 20 років 13-у пенсію запровадила, після 20-річного поступового щомісячного росту ВВП мінімум 5-6 відсотків. А ви розказуєте людям казки, дурите їх, а від цього потім страждають колективно і нормальні народні депутати, які так само є частково в цьому залі. Тому я запрошую Дякую. Шановні колеги, прошу записатися на запитання до пана Капліна. Пан Каплін, я прошу залишатися вас… Пане Каплін, я прошу на трибуні вас залишатися. Ми йдемо по повній процедурі, і зараз до вас є запитання. ласка, я прошу вас повернутись на трибуну. Колеги, я прошу записатися на запитання до співдоповідача. Будь ласка, пан Кишкар, ваше запитання. Прошу. Павло Кишкар, "Народний рух України". Власне, про які суми, пане Сергію, йдеться, в які терміни і чи забезпечено ці видатки державним бюджетом? Якщо так, то які виплати були до цього і що, власне, по цифрах змінюється для конкретних Можете назвати цифри? Дякую. Ця законодавча ініціатива, на мою думку, є абсолютно прагматичною, нормальною, збалансованою, і вона не несе зайвого навантаження на державний бюджет. Якщо говорити про в цілому можливість фінансувати по окремим ініціативам народних депутатів і фракцій парламенту подібні видатки, я вам ще раз повторю: ми маємо резерви в разі прийняття актуальних законопроектів, приблизно до 35-40 мільярдів гривень, які можуть бути направлені на фінансування таких мікросоціальних проектів. Це і розширення ЄСВ, бази ЄСВ для збільшення доходів Пенсійного фонду, це і секвестр бюджету в частині різноманітних, неприродних для країн, які знаходяться в такій ситуації, видатків, наприклад, проведення фестивалів, круглих столів, видатки на утримання зайвих районних державних адміністрацій, обласних адміністрацій, які імітують бурно свою соціальну, зокрема, діяльність і тому подібне. Ми напрацювали біля 50 законопроектів, які можуть дати сьогодні соціальний… Будь ласка, 30 секунд, відповідь продовжіть. КАПЛІН С.М. Можуть дати до 30 мільярдів гривень вже в поточному році. І тут присутні, що приємно, повний склад Комітету з питань соціальної політики: і пан Дроздик, і пан Драюк, і Наталія Королевська. І ми відповідально абсолютно заявляємо, що у комітету є необхідний реформаторський антикризовий соціальний блок ініціатив, який ми протягом вже кількох місяців добиваємося… Дякуємо. Будь ласка, наступне запитання – народний депутат Євтушок. Прошу. 11:49:54 ЄВТУШОК С.М. Сергій Євтушок, Рівненщина, "Батьківщина". Даний законопроект спрямований на те, щоб покращити умови роботи вагітним жінкам, адже він є соціальний. Тому фракція "Батьківщина" буде підтримувати даний законопроект. Але, в той же час, я маю запитання до доповідача, оскільки в ньому, в законопроекті, йдеться, що вагітним жінкам надається право на годину менше працювати зі збереженням щомісячної заробітної плати. Але є поправочка, яка стосується того, що роботодавець зобов'язується розпорядженням на підставі заяви вагітної жінки, до якої додано довідку, видати відповідне розпорядження. Що буде у випадку, якщо роботодавець виявиться несвідомим і порушником даного закону? Якщо ми зараз його ухвалимо, які санкції можуть бути до нього, до цього роботодавця? Дякую за відповідь. В рамках обговорення цього законопроекту, консультацій з Міністерством юстиції України, з Міністерством економіки, з урядом в цілому і в рамках роботи із автором ми провели дуже серйозні консультації, предметні консультації із СПО, Спільним представницьким органом профспілок і роботодавців, ну і державної соціальної сторони. У роботодавців в цілому, які об'єднують там кілька мільйонів суб'єктів, жодного зауваження щодо етичної сторони чи потенційної відмови роботодавців йти назустріч молодій мамі немає, таких прецедентів немає. Вони так само проводили відповідні дослідження, проводили відповідні консультації. Тому я би сказав, що ця частина, вона носить от такий допустимий, етичний такий характер, роботодавці підуть назустріч молодій мамі. І ви знаєте, що вагітним взагалі відмовляти гріх. Тому я думаю, що ми як країна, абсолютно свідома, і відповідно країна свідомих роботодавців підемо завжди назустріч нашим діткам і їх мамам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, наступне запитання. Народний депутат Курило. Прошу. Шановні народні депутати! Шановні громадяни України! Найбільша проблема для України в найближчі десятиліття – це проблема демографічна. збільшення народжуваності – це найкраще, що ми можемо в цьому плані підтримувати. Тому я буду голосувати за всі законопроекти, які будуть сприяти покращенню демографії в Україні і збільшенню народжуваності. Сергію Миколайовичу, але все-таки це проблема не бізнесу, це проблема державна. І ви повинні з комітетом, разом з бюджетним комітетом знаходити, як цю проблему вирішувати за рахунок державного бюджету. Бо, щоб не було зворотного ефекту, бо не будуть вагітних брати на роботу, якщо ми перекладемо це все на бізнес. Знаходьте, як державний бюджет

правильного процесу. Це перше. Друге. Я хочу наголосити, що у бізнесу, у роботодавців немає жодних суттєвих застережень щодо навантажень, які вони понесуть у разі прийняття цього законопроекту. Коли ви говорите про розділення, дискрецію цієї позиції між бізнесом і державним бюджетом, я хочу зауважити, що все рівно так чи інакше за це буде платити бізнес: або прямо, із меншим адмініструванням таких видатків, або опосередковано, через відповідні податки і відповідно збільшення податкового навантаження на бізнес. Тому я запрошую вас сміливо, беззастережно голосувати за цей, абсолютно правильний, законопроект. Більше того скажу, бізнес сьогодні несе мінімальне соціальне навантаження в частині зарплати, бо вона сьогодні, якщо говорити про Фонд оплати праці по відношенню до собівартості, складає у 5-6 разів менше, ніж у наших колег... У Молдові, у Росії тій самій, яку ми приводимо у якості антиприкладу, у Білорусі. Я мовчу вже про Польщу, такі країни, як Франція, Швеція, тим більше Норвегія, соціал-демократичні країни. Тому, я вважаю, тут ми повинні, на цьому майданчику, знайти порозуміння, і все-таки бізнес має більш активно включатися у соціальну модернізацію формату відносин із простими громадянами, з найнятими працівниками. Сьогодні, на жаль, ми живемо в умовах, коли існує рабовласницький трудовий… ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершити 30 секунд, прошу. секунд, прошу. Дякую. Ні-ні, ви залишайтеся ще. Шановний пане Каплін, до вас ще два запитання. Будь ласка, народного депутата Кишкаря і потім ще Спориша. Будь ласка, прошу. Павло Кишкар "Народний Рух України". Підтримуючи пана Курила, дійсно, демографічна криза поряд з міграційною антиполітикою уряду призводить до фатального зменшення кількості населення в Україні, натомість ми маємо віднайти ті інструменти, які би напряму підтримували вагітних жінок, процес вагітності і утримання дітей, якимось чином фінансово підтримати ці сім'ї, які мають троє і більше дітей. Які інструменти натомість, окрім нового обов'язку платити людям чи зменшувати кількість робочого часу, для бізнесу ми придумали? Жодного інструменту підтримки бізнесу в будь-якому розрізі ми не започаткували. Нагадую, що у розвинених країнах, наприклад в Литві, 42 інструменти підтримки бізнесу. Чому Україна не генерує ці інструменти? Яким чином наш товар стане на експорті… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, завершити 15 секунд. КИШКАР П.М. …якимось чином конкурентний, якщо ми не підтримуємо свій власний бізнес і не робимо країну, яка б захоплювала нові і нові експортні ринки? Що для цього потрібно робити? Які із оголошених вами ініціатив комітету є спрямовані на підтримку бізнесу в соціальному плані? Дякую. 11:56:47 КАПЛІН С.М. Комітет відповідно до Закону України "Про статус народного депутата України" і відповідно до пакету законодавств, яке регулює питання діяльності Верховної Ради України, Комітет з питань соціальної політики, зайнятості і пенсійного забезпечення відповідно займається зайнятістю, пенсійним забезпеченням і соціальною політикою. Поняття "соціальний захист бізнесу" є аномальне для економічної чи соціальної науки, цим опікується Міністерство економіки і відповідно профільні комітети у Верховній Раді України. Це перше. Друге. Хочу наголосити, є базовий показник - частка фонду оплати праці в собівартості продукції. Вона складає у великому і середньому бізнесі 8 відсотків. Середній, безпечний для економіки, показник приблизно 22. У Швеції – 56-60, по деяким галузям – 70 відсотків. Отже, простому роботязі 27 років і сьогодні не доплачують по 7-8 зарплат, як у державному секторі, витрачаючи гроші на абсолютно непродуктивні, неефективні речі, так і у приватному секторі. Причому законодавцям… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд завершити. КАПЛІН С.М. Причому треба зауважити, що законодавцем практики не платити людям гідної зарплати і не надавати їм відповідного соціального захисту, не забезпечувати пенсіонерів відповідним пенсійним забезпеченням, на жаль, сьогодні є держава, бо вона своєю діяльністю сукупно встановлює певні економічні стандарти в цих питаннях. Тому нам сьогодні потрібно приймати законодавство про захист профспілок і інституалізацію профспілок, аби вони були дійсно суб'єктами переговорного процесу і соціального діалогу, Дякуємо. 30 секунд завершити, будь ласка, але вкладайтеся. КАПЛІН С.М. ...приймати відповідне законодавство про реформу в системі інституційних органів роботодавців, суттєво регламентувати і модернізувати, в принципі, відповідний соціальний діалог і шукати точку взаємопогоджених системних речей, для того щоб у нас була гідна пенсія, була гідна зарплата, щоб підтримувався бізнес, щоб бізнес платив вчасно і в повній мірі податки, виконував соціальне навантаження, а люди працювали ефективно. Дякую. Будь ласка, наступне запитання від пана Спориша. Народний депутат Спориш, ваше запитання, прошу. 11:59:10 СПОРИШ І.Д. Іван Спориш, 15 округ, Вінниччина. Прошу передати слово Григорію Заболотному. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пану Заболотному мікрофон увімкніть. Дякую. Пане колего Сергій, я хочу спочатку зреагувати на ваш виступ у доповіді, де ви сказали про голів адміністрацій. Прошу вас дуже не ототожнювати всіх голів районних державних адміністрацій, тому що серед них є дуже багато людей, які каторжно працюють по 12-14 годин на добу. Я хочу сказати, ви, напевно, так говорите тільки тому, що сам не працював керівником району і конкретно не ніс навантаження конкретне на конкретній ділянці роботи. Більше того… Ще одну секунду. Більше того, в народі кажуть, що легше язиком терти, ніж плуга перти. А запитання моє таке. Якщо ви розуміли спочатку, що треба це питання не на бізнес навантажувати, а на… ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершити 30 секунд прошу. Колеги, я на 2 хвилини продовжу наше засідання. ЗАБОЛОТНИЙ Г.М. …а державний бюджет, то чому ви спочатку в комітеті не відпрацювали саме цей варіант, щоб людина була гарантована, і вагітні жінки, що вони одержать таку підтримку саме від держави. різний бізнес, є такий, що ледве-ледве виживає, де він додаткові кошти візьме? Дякую. 12:00:47 КАПЛІН С.М. Є різниця у підходах комітету і законодавця, комітету, який погодив відповідний законопроект, і вашим підходом. Комітет за те… і погодив це із роботодавцями, ще раз кажу, вони не мають жодних зауважень. Не розумію, чому це викликає таку істерію в залі. Комітет за те, щоб навантаження було на кишеню проклятого капіталіста, говорячи образною, да, мовою. Великий бізнес, середній бізнес, менше навантаження на дрібний бізнес. Ви ж виступаєте за те, щоб ми через акцизи, через збільшення абсолютно нечесного, несправедливого розміру тарифів, бо саме з тарифів, через тарифи, з кишені простих українців, фінансується частина бюджету, платили відповіді компенсації. Тобто ви пропонуєте взяти у мами з однієї кишені і перекласти в іншу, і сказати: "це тобі держава допомогла". Це неправильний підхід, ви неправильно на це дивитеся. Потрібно це зробити в частині поступки бізнесу у підтримці вагітних жінок. Це правильно, це міжнародні стандарти, це прецедент, за основу взятий з міжнародної практики і відповідно розвинутий в окремому… ГОЛОВУЮЧИЙ. Що стосується голів районних адміністрацій. Ви знаєте, я очолюю політичну силу, в якої є 2 тисячі депутатів місцевих рад, і я кожен день займаюсь місцевим самоврядуванням. І я можу вам тут перехреститися, що не зустрічав у своєму житті жодного адекватного, професійного і, головне, потрібного країні голову районної чи обласної державної адміністрації. Їх треба прибирати і зекономити в країні 25 мільярдів гривень, дати людям компенсацію, щоб вони платили менше. Прості люди платили менше… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, дякую за роз'яснення. Шановні колеги, зараз згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин. Я хочу нагадати всім вам, що зараз ми розглядаємо законопроект за повною процедурою. Це проект Закону про внесення змін до Кодексу Законів про працю України щодо підвищення гарантій соціального захисту вагітних жінок. Відразу після перерви я прошу депутатські групи і фракції записатися на обговорення цього законопроекту. Перерва оголошується до 12

Колеги, запрошую всіх в зал. Я хочу нагадати, що ми продовжуємо обговорення проекту Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо підвищення гарантій соціального захисту вагітних жінок. Зараз в нас мають бути виступи від фракцій, тому я прошу усіх зайти в зал, щоб ми змогли продовжити обговорення. Будь ласка.

Готові, так? Отже, колеги, зараз ми продовжуємо розгляд проекту Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо підвищення гарантій соціального захисту вагітних жінок (№ 7113). До перерви ми заслухали Капліна Сергія Миколайовича, і зараз ми переходимо до виступів від фракцій і груп, а потім будуть виступи від народних депутатів. Отже, колеги, прошу представників фракцій і груп провести запис для обговорення, будь ласка.

Від Радикальної партії до слова запрошується Олег Валерійович Ляшко. У нас з цього питання до виступу записався мій колега Олександр Гулак. Але питання, яке розглядає зараз парламент, настільки важливе, що я вирішив сам взяти слово, щоб ми обговорили. Парламент імітує свою діяльність в підвищенні гарантій соціального захисту вагітних жінок, вносять якісь точечні зміни до Закону про працю, очевидно, там збільшення тривалості, можливо, відпустки для тривалих жінок… для вагітних жінок. Але я хочу сказати, що це зовсім не вирішить проблеми. Головна проблема у тому, що українців стає менше. А моя політика і моєї команди абсолютно протилежна – щоб українців було більше. І точечними змінами, які сьогодні робить парламент, цієї проблеми не вирішить з однієї причини: тому що ключове – це те, що жінки не бачать упевненості в завтрашньому дні. Вони можуть народити дитину, але вони не знають, як її прогодувати, де купити житло, де знайти роботу. Копійчана державна допомога – 860 гривень по догляду за дитиною на місяць. Нехай попробують прогодувати цю дитину на 860 гривень у місяць ті, хто призначає цю допомогу. А скільки молодих сімей, мамочок із діточками тиняються по найманих кутках і платять величезні космічні гроші за комуналку і за зйомну квартиру! Тому що в державному бюджеті немає ні копійки на придбання житла для молоді, на молодіжну іпотеку, на працевлаштування, на гарантії отримання освіти, зокрема професійно-технічної. Тому що уряд під диктовку Міжнародного валютного фонду, щоб зекономити і закрити дірки в бюджеті, скасували фінансування професійно-технічної освіти. Хто попитав в Олі, Мані, Галі, куди їй піти вчитися? Кому вона треба з цією дитиночкою на руках? Як моя мама, яка родила мене, їй не було ще 19-ти, студентка училища чи технікуму, і все, і нікому не треба. І моя мама віддала мене в дитдом, тому що не було жодної державної підтримки. От сьогодні так само, колись, помню, на Львівщині були в дитячому будинку "Надія", із 37 діточок… із 42 діточок – 37 у будинку дитини при живих батьках. Тому що їхні батьки в Польщі заробляють собі на життя. Тому я вимагаю від парламенту не імітувати соціальний захист вагітних жінок, а зробити цей реальний захист: працевлаштування, відновити програми фінансування житла для молоді, вдесятеро збільшити державну допомогу по догляду за дитиною, гарантоване перше робоче місце, відновлення професійно-технічної освіти для цих жінок. І тоді буде українців більше Віталій Курило, Луганщина. Демографічна проблема, яка на сьогоднішній день є в Україні, – це, мабуть, найбільша проблема. Не економічна, навіть не військова, а іменно демографічна, бо нас було в 91-му році 52 мільйони. Скільки нас сьогодні, ніхто не скаже. Українців було в 1929 році по всьому світі десь 80 мільйонів, сьогодні по всьому світу українців – 65 мільйонів. Всі нації, великі нації, вони збільшуються, українська нація зменшується. І це призведе до того, що ця нація через 50 років може перестати зовсім існувати як нація. Тому ми повинні розробляти сьогодні програму в першу чергу демографічну, програму збільшення населення, українського населення, а для цього всі засоби повинні бути: і соціальні, і економічні, і педагогічні заходи, виховні заходи. зробити так, щоб народжувати було б престижно, модно, – це справа державна. Включіть наші телевізори, що ми бачимо? Ми бачимо вбивства, смерті, ми бачимо безнадегу, ми бачимо брудну політику. Ми не бачимо щасливих облич мам. І це також формує скепсис у всього населення. Тому змінити всю ідеологічну політику щодо народонаселення, щодо демографії, щодо престижності народжування – це справа державна, це справа загалом суспільна. І тут треба розробляти серйозну програму для того, щоб це робити. А нинішній закон, який пропонується, треба підтримувати як один з тих елементів, який сприяє збільшенню народження. Дякую за увагу. Дякую вам. Чи є представники інших фракцій, які готові виступати? Добре. Тоді ми переходимо до виступів від народних депутатів. Я прошу підготуватися, ми будемо мати 15 хвилин для виступів від народних депутатів. Прошу провести запис.

Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Капліна. розгляду законопроекту сюди прибула делегація від Міністерства соціальної політики аж із цілого заступника міністра. Але я вважаю, що коли розглядається закон, який є основою соціального захисту і соціальної підтримки героїчних людей, які приймають в отакий складний час рішення народити дитину, врятувати країну, дбати потім, незважаючи на геноцид над людьми з боку уряду, за цією дитиною, прийти повинен міністр, прийти повинен віце-прем'єр соціальної політики. Де ваш віце-прем'єр? Він ходить тільки тоді, коли призначають Генерального прокурора і все. Сьогодні необхідно проголосувати цей законопроект. Ви бачите, що в залі немає народних депутатів, ви бачите, що в залі немає, як говорить Голова, потенціалу схвалити цей закон. Провалено вже два соціальних закони. Для чого продовжувати тоді роботу, для чого знищувати напрацювання комітету, уряду, народних депутатів, щоб потім назавжди забути про цю законодавчу ініціативу? Я звертаюсь до Голови Верховної Ради України. Ну, ви бачите, що сьогодні ми нічого не приймемо. Ви бачите, що сьогодні немає навіть 100 народних депутатів у залі. Які вагітні? Які ветерани? Які пенсіонери? Які пенсії, які зарплати, яке зменшення тарифів? Верховної Ради немає. Немає через дисципліну, немає через те, що поїхали в округа засіювати гречкою і щоб потім перемогти. Немає через безвідповідальність, немає через те, що немає совісті. Так само, як і немає представників уряду на належному рівні, аби боронити і захищати цей законопроект. Ще раз хочу наголосити: комітет двічі відправляв у відставку міністра соціальної політики. Туди потрібен бульдозер, бульдог, який буде рвать і метать за простих людей. І я хочу звернутися, маючи нагоду, до новообраного Президента України. Очевидно, ви виграєте ці вибори в парламент, сформуєте коаліцію, може, самі. Зверніть увагу на те, хто буде займатися у вас соціально-економічним блоком. Це має бути одна людина. Це не повинно бути якесь чудо, як зараз, яке нічого в цьому не розуміє і нічого не хоче робити для простих людей. Тому що це головне, через це сьогодні постраждала коаліція "Європейський вибір", бо вона відірвалась від людей, забула про людей і плюнула на людей, їм в обличчя, в душу, як зараз це роблять більшість депутатів Верховної Ради України. Закрийте засідання і дайте в майбутньому можливість проголосувати ці, надзвичайно серйозні, законопроекти. Не руйнуйте їх, не знищуйте їх. Валерія Заружко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні українці, подивіться, хто сьогодні присутній в цій залі: фракція Радикальної партії в повному складі, провладні фракції, на жаль, відсутні. І це показує нам, яку увагу приділяють різні фракції питанням соціального захисту. Всі ми знаємо жахливу статистику, статистику того, що, на жаль, в Україні сьогодні смертність набагато перевищує народжуваність. Чому ж так відбувається? Скажу вам як мати трьох дітей: бо сьогодні дитину народжувати та утримувати дуже дорого. І не кожна родина, на жаль, навіть коли обидва батьки працюють, має можливість заплатити за те, щоб дитина була здоровою, щоб вона отримала нормальну освіту і щоб у цієї дитини було майбутнє. Чому так відбувається? Тому що це можна побачити на власні очі. Коли йдеться про економічні питання, про якийсь пєрєдєл чогось, то тут ми бачимо провладні фракції у повному складі. Коли йдеться про простих людей, коли йдеться про пересічного громадянина України, коли йдеться про жінку, яка є основою всього у всьому світі, яка народжує дитину, надає життя, ми, на жаль, не бачимо людей в цій сесійній залі. І такі законопроекти не мають жодного шансу пройти. Не мають жодного шансу отримувати додаткові кошти українки, які хочуть народжувати дітей. Держава має зробити так, щоб кожна жінка була захищена, щоб вона рожала не одну дитину, не дві, і навіть не три, щоб молоді жінки мали нагоду стати багатодітними матерями, щоб вони були впевнені в майбутньому своїх дітей в цій країні, щоб вони бачили майбутнє не тільки своє, але і своїх дітей і онуків. Тільки так ми зможемо побудувати сильну, заможну, успішну націю. На жаль, цього зараз не розуміють. На жаль, дуже дорого, і навіть непідйомно для середньостатистичної родини утримувати навіть одну дитину. Держава має взяти на себе відповідальність, має взяти якої потребує кожна пересічна українська жінка, щоб жінки не віддавали своїх дітей до дитячих будинків, бо цих дітей немає чим годувати вдома. І таких прикладів безліч, коли маленьких дітей залишають навіть у лікарнях, у пологових будинках, де вони народжені, особливо, якщо це діти з вадами. Бо цих дітей потрібно лікувати і платити кожного місяця шалені гроші за їх утримання. Давайте змінимо повністю державну політику, все залежить від нас. Зробимо все відповідально так як мають зробити справжні політики, які дбають про свою страну і про свою націю. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І я запрошую до слова…

не так давно ставши мамою, ти починаєш усвідомлювати, що твоє життя змінюється і ти починаєш переглядати свій погляд і цінності. Страшно порівняти, що коли в тебе з'являється дитина, ти починаєш рахувати, а скільки коштує її виховання, скільки буде тобі коштувати якісно її прогодувати, надати їй освіту та забезпечити якісне життя. Майже кожна мама, яка зараз народжує, вона стає перед вибором: присвятити своє життя дитині, її вихованню чи залишитися на роботі працювати. Тому фракція Радикальної партії завжди підтримує ідеї, законопроекти, і головним пріоритетом нашої команди є те, аби кожна жінка хотіла народжувати дітей для України, бо кожна дитина – це українець і це її майбутнє. Не треба забувати, що дуже важливо отримати не лише гарну освіту, але і підтримувати здоров'я. Ви знаєте, скільки коштує зараз кожне щеплення, кожен огляд медичним працівником дитини маленької? А як її забезпечити, коли вона іде в дитячий садок? Це дуже складні, важкі питання. А як ці питання задає собі мама, яка, на жаль, виховує дитину без батька? Всі ці питання мають турбувати кожного парламентаря, кожного українця. Тому фракція Радикальної партії буде підтримувати всі закони для того спрямовані, щоб кожна жінка відчувала себе потрібною, улюбленою і необхідною кожному українцю. Дякую. Які дуже фантастичні, хороші виступи зараз звучали від мам, які мають діточок. Одна мама має трьох дітей, інша мама стала щойно мамою. Дуже добре і дуже гарно ви, дівчата, відчуваючи внутрішній стан жінки, говорите з цієї трибуни, це добре. Я ж представляю фракцію "Батьківщина" і обраний на Рівненщині. Я для тих, хто не знає, можливо, скажу, що перше місце по народжуваності в Україні має саме Рівненщина. Більше того, той округ, який я представляю з центром у місті Сарни, до складу якого входять і Костопільський, і Березнівський райони, має найбільшу народжуваність і в області. З огляду на це, що би нам хотілося? Розуміючи, що до моїх приймалень в окрузі приходять матері, батьки, та і, зрештою, діти, які вже дуже скоро стануть вже дорослими, на прийом, вони говорять про кричущі проблеми. Якщо має село народжуваність високу, де динаміка сягає небувалих в Україні розмірів і цифр, звісно, одразу ми бачимо навантаження. Навантаження на школи, де діти ходять в три зміни. До прикладу, як в селі Цепцевичі Сарненського району або у селі Чабель також Сарненського району. Там, де діти не мають належних умов для навчання, і це дуже недобре. Що ми відчуваємо, коли чуємо, що батьки не можуть відправити дітей в цих районах до дитячих навчальних закладів дошкільних, оскільки черга на вступ до дошкільного навчального закладу дуже величезна? Я згадую, в сесійній залі було ухвалено за моїм авторством законопроект, який також давав можливість жінкам,

не мають стимулів від держави, таких як СГПП, колгоспів, де ці жінки працювали агрономами, доярками., так цих роботодавців заставили сплачувати доставку пенсій зі своїх власних обігових коштів. Ми цю практику отут з вами в парламенті виправили. Я також хочу згадати тих, кого, можливо, зараз немає, і "засіює" округи на мажоритарних округах, і звернутися до виборців. А згадайте, будь ласка, і проведіть глибинний аналіз, а хто голосував за ті позбавлення пільг будь ласка. ЄВТУШОК С.М. Це саме ті депутати відмінили четверту зону Чорнобильську. Саме ті депутати, які зараз знову "засіюють", відмінили третю зону. А, разом з цим, відмінили харчування у школах дітей, не провівши жодного дослідження, чи хворіють ці діти в цих районах більше на онкозахворювання, чи, можливо, і менше. Тому фракція "Батьківщина" буде підтримувати даний законопроект. А парламентарів прошу згуртуватися і також підтримати. Дякую за увагу. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Головка. Прошу, біля мене зупинилася одна з депутатів Верховної Ради і запитала: "А хтось знає, про що законопроект?" Була тиша, але одна людина сказала: "Про діточок". Інші не знали, про що законопроект. Шановні, законопроект… Я вибачаюся, я знаю, що є в залі ті, хто знають, про що тут пишеться. Але такі гарні виступи, такі сперечання, якщо б це було в перший раз, я б, може, здивувався, але більшість людей в цій залі не знають, дійсно, про що законопроект. Пояснюю їм. В законопроекті пропонується доповнити КЗпП України новою статтею 178, якою надати вагітним жінкам право працювати в режимі скороченого робочого дня на одну годину із збереженням середньомісячної заробітної плати з моменту, коли вона стала на облік по вагітності. Друзі, такий законопроект схожий є в Польщі, такий законопроект є в інших країнах. Тому я можу сказати, я не бачу, про що можна сперечатися чи не сперечатися, питання в іншому. Голосів за цей законопроект немає не тому, що він комусь не подобається, а тому, що він не турбує більшість, яка зараз є у Верховній Раді або якої взагалі немає в сесійній залі. Якщо б було питання про газ, про ліс-кругляк, про пільги для горілчаної галузі, якщо б питання підняли б енергетики, якщо б питання підняли ті, які хвилюють більшість депутатів, то, може, б і голоси були, і сиділи б зараз в залі 320 людей, які б голосували. І не треба казати, що всі мажоритарники засівають. Я є мажоритарник, я працюю в залі. В мене троє дітей, і я знаю, що таке виховувати трьох дітей. Питання в іншому. Коли ви будете розуміти, що закони, які приймають тут, змінюють країну, а не змінюють статки декількох людей, тоді якість підготовки до законів зміниться, тоді про те, що має всередині закон, будуть знати всі депутати Верховної Ради. І саме тоді у парламенту буде рейтинг не 2-3 відсотки, а значно-значно більший. Бо тоді люди будуть розуміти, що відбувається в парламенті, бо тоді люди будуть мати повагу до парламенту, і тоді ви не будете дивуватися, чому люди підтримують розпуск парламенту або чому люди не підтримують когось із вас. Давайте все ж таки не тільки пропонувати на округах або на партійних з'їздах щось хороше, давайте в залі приймати те, що потрібно людям. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Сергія Шановні українці, зазвичай, коли в стінах парламенту доходить до обговорення законопроектів в рубриці "слово депутату", дають слово трьом депутатам по 3 хвилини. Я нажав на кнопку, здається, шостий чи сьомий, дійшло до мене. Чому? Тому що чимось треба заповнити ефір. Ми ж не приймемо сьогодні цей законопроект, як і багато інших законопроектів, і проблема не тільки в поганих депутатах, які поїхали на округи. Раду ж розпустили? кожен сам на сьогоднішній день приймає для себе рішення: працювати в кампанії виборчій для того, щоб перемогти ще раз, чи бути присутнім в залі. Я для себе сьогодні прийняв рішення бути в залі, як і в попередні дні. Але у мене до вас питання, я звертаюсь до своїх виборців 198 виборчого округу. Ви знаєте, що я соціально активний, у Фейсбуці, в багатьох мережах мене можна знайти. Дайте відповідь мені, народному депутату України Сергію Рудику, який впродовж 4,5 років відвідував сумлінно засідання комітету бюджетного і засідання наших пленарок: що мені в ці місяці робити? Приїздити до вас і слухати про ваші проблеми, що я, в принципі, теж умудряюсь робити, чи сидіти в цьому залі і розтягувати обговорення законопроектів, важливих, неважливих, в даному випадку непринципово? Запитайте мене, чи я за те, щоб молоді дівчата чи жінки більш дорослого віку, які завагітніли, і слава Богу, які не виїхали за кордон, а хочуть народити дитину в Україні, чи я за цей законопроект? Да, безперечно. Я не знайду в цьому залі жодної людини, хто проголосує проти, а, можливо, навіть утримається. Але воно не пройде, ще раз кажу, з цієї причини. Тому я дуже з нетерпінням чекаю на відповідь і зворотню реакцію свої виборців: ходити далі, знаючи, що ймовірність прийняття законопроектів рівна, скажімо так, 10 чи все-таки бути на окрузі, працювати з людьми і думати вже про наступну Раду? А ви, товариство, як думаєте?

Шановні виборці, шановні громадяни України! Абсолютно слушні зауваження колег, що парламент вже фактично перебуває у виборчому процесі, вже ніхто навіть не слідкує за законами, які розглядаються. Питання наших нових поколінь - це питання, як і в усіх парламентах світу, є пріоритетом. Але, на жаль, ми вже стали заручниками того, щоб розійшлася Верховна Рада на дострокові вибори, і дуже шкода, що на цих виборах знову гроші будуть диктувати головну роль, все буде йти через скупку виборців, через сєтки, через намагання підкупити і знову потрапити під купол, щоб дерибанити державні бюджети на найближчі 5 років. Тому я закликаю всіх громадян України: будь ласка, не голосуйте за корупціонерів, за тих, хто свої мандати раніше використовував виключно для створення преференцій або олігархам, або своїм підприємцям, своїм заводам, своїм фабрикам, своїм корупційним інтересам. Все, що відбувається зараз в політиці, це, на жаль, перетворилося вже на фарс. Вся країна обговорює ситуацію, яка сталася в Києві під час святкування Дня столиці. Ми дожили до маразму, коли на День столиці ми не отримали нову гілку метро на спальні масиви, нові станції метро. Згадайте, навіть за часів корумпованої влади відкривали по одній станції метро на рік, відкривали мости, відкривали великі шляхопроводи. Зараз побудували пішохідний місточок між двома київськими пагорбами. Так, він, безперечно, потрібен. Але ціною півмільярда гривень він потрібен? Коли його будують за бюджети, за той час, коли за цей самий бюджет можна було почати будувати нарешті метро на Виноградар – один з районів, який захлинається під час транспортних колапсів столиці. Я отримав відповідь від міського голови Кличка про те, що, можливо, колись наприкінці 21-го року відкриють метро на Виноградар. Зате знаходяться півмільярдні бюджети, щоб "розпиляти" під час будівництва малесенького пішохідного мостика в київському центрі, який почав тріщати і скло провалюватися в цьому мостику на другий день експлуатації. Хіба це нормально? Хіба це європейська столиця? Хіба це взагалі рівень святкування міста Києва, коли ми не можемо допомогти нашим громадянам в інфраструктурних проектах, які б слугували всій громаді, всім мешканцям, а не лише маленькій частині, яка користується цим, і великій частині туристів, які приїжджають справді дивитися на наше місто? Але в цей час всі кияни, люди, які живуть в місті постійно, які змушені користуватися абсолютно неадекватним сервісом і транспортом, вони просто захлинаються. Тому заклик до міської влади. Я подам звернення в антикорупційні органи: в НАБУ і в прокуратуру, - щоб з цим мостиком розібралися. Але в мене заклик: згадайте про киян, які живуть на масивах, які живуть на Виноградарі, в якому немає метро вже 20 з гаком років, як це було обіцяно. Дякую за увагу.

Будь ласка, ще народний депутат Галасюк. Головко. Від фракції "Самопоміч" Анна Романова. І Шурма від фракції Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, сьогодні всіх турбує питання, яке широко обговорюється в пресі, експертами і так далі. Питання стосується обговорення можливого дефолту України. Питання, а чому взагалі виникло це обговорення? З чого воно взялося? Воно що, з повітря взялося? Ні! Воно взялося з того, що Президент України, порушуючи Конституцію, спричинив кризу довіри до України, довіри з боку інвесторів і з боку кредиторів. І так не вистачає грошей в економіці, а тепер ситуація ще додаткового погіршилася. Так от, Україні потрібен не дефолт, Україні потрібен економічний розвиток, залучення інвестицій і створення мільйонів нових робочих місць, як це пропонує Радикальна партія Олега Ляшка. Але, з іншого боку, є люди, які стверджують, що Україні потрібна вічна співпраця з Міжнародним валютним фондом. Так це теж абсолютно помилкова, абсолютно хибна політика, яку проводив попередній Президент і ми бачимо, до чого вона призвела. Це є результатом політики Порошенка: бідність, масова еміграція, залежність від кредитів МВФ. Замість того, щоб вічно сидіти на цій кредитній голці, треба радикально змінити економічну політику, як пропонує команда Ляшка, зміцнити власну промисловість, підняти власне виробництво, і це дозволить провернути кредити і Міжнародному валютному фонду, іншим кредиторам. Не дефолт оголошувати, а розплатитися по боргах. Ті, хто кажуть, що це неможливо, не знають ні економіки, ні історії. Тому що Туреччина з 2003 року по 2013-й в результаті нової економічної політики повернула до останнього центу кредити Міжнародного валютного фонду, а до того Туреччина 40 років набирала ці кредити – найдовший в історії позичальник Міжнародного валютного фонду. Так от, у України, насправді, немає альтернативи, якщо ми хочемо бути успішною, заможною європейською країною, немає жодної альтернативи, тільки один шлях: розвитку власного виробництва, захист національної промисловості, розвиток підприємництва, залучення в економіку здорових грошей, інвестицій, а не чергових кредитів. І, безумовно, ніяких дефолтів, а виконання власних зобов'язань, посилення, а не знищення інвестиційного іміджу України на міжнародній арені. Це дозволить підвищити заробітну плату і пенсію українцям, і не на відсотки, а в рази, і не один раз перед виборами, як робила попередня ганебна влада, а на регулярній основі. Будуємо успішну економіку, будуємо власну українську промисловість і повертаємо мільйони емігрантів до України. Нова економічна політика, яку пропонує команда Олега Ляшка. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Головка. Прошу, народний депутат Головко. Тоді двоє від фракцій: Анна Романова і Ігор Шурма. Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", Тернопільщина, 164 виборчий округ. Шановні народні депутати, хоча, звісно, вас дуже мало тут, в залі, і я розумію, що такий важливий законопроект має загрозу не пройти, не набрати голосів, тому, в першу чергу, буду звертатися, щоб ми зараз його не ставили на голосування, до Голови Верховної Ради, а перенести його на четвер, коли буде, дійсно, в залі понад 226 народних депутатів. Тому що Закон про підтримку вагітних українок, вагітних матерів, майбутніх матерів – це дуже потрібний законопроект, особливо в тому питанні… навіть мінімальна та година, скорочення робочого дня, але, в той же час, враховувати її до нарахування місячної заробітної плати, це теж маленька, але все ж таки допомога зі сторони держави. Ми як народні депутати повинні максимально прикладати зусиль для того, щоби підтримувати Україну, підтримувати вагітних жінок, підтримувати материнство. Я особисто як батько багатодітної сім'ї, так, я зі своєю дружиною виховую трьох дітей, розумію, що наскільки це важливо. Є важливо, щоби у нас у країні була підтримка молодим сім'ям, була підтримка при народженні на дитину. Ви подивіться, як роблять поляки. Вони сьогодні дають допомогу дають допомогу на дітей при народженні – 500 злотих до 18 років. Помножте на 7, це 3,5 тисячі гривень. Тобто, розуміючи, що кожна польська родина, вона має змогу виховувати дітей, не думати про памперси, не думати там про суміші для годування і так далі, адже розуміючи, що діти – це основний скарб нації, це наша основна цінність, це цей ресурс, який дасть можливість розвитку в майбутньому нашій нації. Якщо сьогодні ми не будемо створювати умови, підтримувати вагітних жінок, підтримувати молоді сім'ї, підтримувати наших молодих матерів, які народжують дітей, у нас не буде перспективи. Що придумав уряд Гройсмана? Роздає коробочки, "бебі-бокси". А що в тих коробочках? Кому вони потрібні? Та більшість, з ким спілкуєшся, то вони хочуть, щоби тих чиновників в такі коробочки попакували і кудись подальше відправили. Навіть при режимі Януковича давали все ж таки більше допомоги, виплати при народженні на дитину, ніж сьогодні уряд Гройсмана це робить. Знущаються молодих сімей, знущаються з тих самих вагітних жінок. Тому я закликаю, і Всеукраїнське об'єднання "Свобода" підтримує позицію, що треба давати підтримку молодим сім'ям, потрібно давати кредити молодим сім'ям, потрібно давати допомогу при народженні дитини. І це має бути гідна оплата, не 870 гривень, хто на такі гроші сьогодні зможе утримувати малих дітей? Це ж реальний геноцид, це йде знущання, це влада робить все для того, щоб в нас не було народжуваності, щоб молоді українці виїжджали на заробітки і щоб зачистити територію, бо в них одна є ціль: скупити українську землю. Тому "Свобода" буде голосувати за такий закон, і просимо перенести його на четвер, коли будуть депутати в залі,

що це неможливо, ні разу такого не було. А ви сядьте, подивіться направо, наліво, де ваші колеги є, візьміть телефон і скажіть їм, що в робочий час треба бути на робочому місці і працювати, а не займатися виборами. І це буде правильно. Отже, колеги, через 5 хвилин ми перейдемо до прийняття рішення. І тому я прошу всіх голів фракцій запросити депутатів у зал. Через 5 хвилин ми переходимо до прийняття рішення. Зараз у нас заключні виступи: Романова від "Самопомочі", потім Ігор Шурма – репліка, і потім ми переходимо до прийняття рішення. Добрий день, шановні українці, шановні колеги. Звичайно, демографія, кількість населення – це основне на сьогодні для нашої країни. Треба терміново врятовувати ту ситуацію, в якій ми опинилися. Треба, звісно, проводити якнайскоріше перепис населення, якого не було вже 18 років. колеги-парламентарі з інших країн мене запитують: "Скажіть, будь ласка, а коли ви востаннє проводили перепис? - я кажу, - 18 років тому". І вони кажуть: "Ні, ти щось переплутала, такого не може бути". Ні, таке може бути. Причому ми дійсно не розуміємо, скільки людей ми втратили, демографічні характеристики нашого населення. Але все іде до того, що, звичайно, молодого населення все менше і менше, і вже через декілька років нема звідки буде брати пенсії та інші соціальні виплати. Але я хочу повернутися безпосередньо до тексту даного законопроекту. Ви знаєте, тут багато сказали вже гарних слів про те, що держава має захистити якраз таки вагітних жінок. Але де в цьому законопроекті держава виконує свою функцію? Уважно почитайте цей законопроект. Цей законопроект про те, що держава свій обов'язок по стимулюванню народжуваності скидає на плечі кого? Роботодавців. Тому що в цьому законопроекті йдеться, що для вагітних жінок робочий день може бути на одну годину скорочений. Це що означає? Вже сьогодні я хочу розповісти як жінка, і те, що до мене звертаються багато жінок, знаєте, про що? Що молоду жінку не хочуть брати на роботу. Чому не хочуть брати? Тому що потім на роботодавця держава скидає обов'язок платити за неї. І зараз ми знову для роботодавця ставимо ці умови. І знаєте що? Проблема того, що молоду жінку не будуть брати після співбесіди, тому що роботодавець буде прикидувати: так, вона молода, вона скоро одружиться, вона буде народжувати, а я ще маю скорочувати їй робочий день. якщо ми кажемо, що держава має захистити жінок і збільшувати народжуваність, то не треба все скидати на бізнес. Треба розробити такі законопроекти, які дають стимули бізнесу брати на роботу жінок молодих, брати на роботу студентів. В багатьох країнах світу, якщо ти працевлаштовуєш студента, тобі є податкові пільги і податкові стимули. А у нас на сьогодні 90 відсотків студентів працюють "в чорну", тому що невигідно їх оформлювати. І ми молодь з самих самих молодих літ привчаємо не оплачувати податки цій державі. Тому "Самопоміч" виступає за комплексний підхід для співпраці держави, бізнесу, по захисту якраз-таки студентів і молодих жінок, яким треба народжувати і мати щасливу вагітність. Дякую. Дякую, колеги. Зараз буде заключний виступ. Через 3 хвилини голосування. Я більше не буду на цьому наголошувати. Прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. І якщо не буде голосів, законопроект буде просто відхилений. Зараз від "Опозиційного блоку" Ігор Шурма. Через 3 хвилини прийняття рішення. Будь ласка. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Я звертаюсь до громадян України, щоби ви, ті, хто дивляться, і ті, хто слухає, подивилися, в чому полягає сутність аморальності цього складу парламенту. Скажіть мені, будь ласка, тепер, коли кожен може вийти на трибуну і попіаритись на жінках, на вагітних жінках, на молодих матерях, цей законопроект вноситься в сесійну залу. А он там, в куті, стоїть, напевно, сама молода мама від "Опозиційного блоку" Наталія Королевська. П'ять років тому вона подала цілий ряд законопроектів, які стосуються соціального захисту матерів і жінок. Ви чому на протязі 4 років не розглядали, блокували ці законопроекти? Аморальність полягає в тому, що всі вулиці і всі бігборди сьогодні є засіяні рекламою про країну щастя і добра, а знизу підписана якась гібридна назва: не Кабінет Міністрів України, а "уряд Гройсмана". А це що таке? А скажіть мені, будь ласка, чому уряд продовжує скидати навантаження з соціальної політики на бізнес? Ми ж сьогодні розглядали законопроект, який стосується військовослужбовців, право надати їм додаткову відпустку у 14 днів. Ніхто не говорить, що треба в бюджеті закласти кошти, що, якщо ми поважаємо і любимо дійсно тих, хто воює за Україну, дати їм 14 додаткових оплачуваних днів. Ми сьогодні говоримо про те, що дати на годину коротшу роботу вагітній жінці. Нема в залі таких людей, які за це не проголосують. Але чому держава знову перекладає це на плечі все роботодавців? Це одне. Аморальність полягає в тому, що сьогодні, можливо, можливо, заява Президента про те, що він не підпише жодного законопроекту, проголосованого з порушенням процедури, змусить в останніх 40 днів - бо 40 днів - така символічна цифра, правда, у нас 40 днів лишається, через 40 днів буде все нормально з нами, - сходити сюди, в зал, і голосувати, навіть за соціальні законопроекти. В залі нікого немає. Сьогодні ніхто не хоче думати ні про жіноцтво, ні про воїнів, ні про тих, хто захищає Україну. Аморальність полягає ще і в тому, що нема принципу політичної справедливості. виступають люди з "Опозиційного блоку", дуже часто: "Виключіть мікрофон, бо не по темі!" А сьогодні про МВФ, про енергетику – це що має спільного до того? Це що, мужчині енергетику підключають, щоб він допоміг жінці завагітніти? Що ви тут обговорюєте?! По темі ні одного виступу тут нема. Ми самі порушуємо Регламент, ми самі і винні. І тому, коли говорять, що цей склад парламенту аморальний, то дане питання і дане голосування – цьому тільки підтвердження. Ми будемо голосувати і підтримувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо підвищення гарантій соціального захисту вагітних жінок (номер 7113) за пропозицією комітету за основу. Прошу голосувати. Прошу підтримати за основу.

За-147 По фракціях, будь ласка. "Блок Петра Порошенка" – 45, "Народний фронт" – 30, "Опозиційний блок" – 18, "Самопоміч" – 13, Радикальна партія – 15, "Батьківщина" – 4, "Воля народу" – 0, "Партія "Відродження" – 2, позафракційні – 20. Я поставлю на повернення. Прошу зайняти робочі місця. І, колеги, це кожному треба буде звітувати за свої дії, за свої голосування. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту закону 7113, до голосування за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Хто за те, щоб повернутись до голосування за основу, голосуємо.

Рішення не прийнято. Наступна. Обговорення завершено. Наступне. Ставиться пропозиція повернути в комітет для підготовки на повторне перше читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Рішення не прийнято. І заключна пропозиція: повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи. Прошу проголосувати і прошу підтримати. За-147 Рішення не прийнято. Таким чином, проект закону 7113 відхилено. Наступний… По фракціях покажіть. наступний - проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання відпусток працівників театрів (8528). Хто за те, щоб ми розглянули його за скороченою процедурою, прошу проголосувати.

Рішення не прийнято. Ми переходимо до розгляду проекту закону. І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Капліна Сергія Миколайовича. Будь ласка. Це шоста спроба прийняти законопроект, який ініційований нашими колегами Герасимовим та Геращенком. Шоста спроба дати можливість нашим артистам, працівникам культури працювати за кордоном і при цьому не втратити своє робоче місце у себе в театрі. Спочатку я висловлю позицію комітету. Ми проголосували підтримати відповідний законопроект. Підтримати, щоб не втратити цінне надбання, культурне, гуманітарне надбання в особі цих прекрасних творчих людей, і дати їм тимчасове право працювати за кордоном, там заробляти, але пропагувати українське, українську культуру, і коли стабілізується ситуація в державі, повернутися сюди, коли буде платоспроможний наш українець,і кожен студент, кожен робітник, кожна проста людина, по всім містам і селам зможе відвідувати українські театри, і ми повернемо на високий рівень українську культуру. І хочу виступити як народний депутат України. У мене запитання. А чим відрізняється простий сталевар з Донбасу, робітниця із міста Полтави, яка працює прибиральницею там чи різноробочою на якомусь приватному чи державному підприємстві? Чим відрізняються інші фахівці від тих людей, яким ми надаємо таке ексклюзивне, унікальне право гастролювати, причому робити це в рамках нового законодавства, створюємо таку привілею? Чому ми сьогодні розділяємо людей на вищий сорт і нижчий сорт? А я вважаю, що простий робітник, проста пенсіонерка, яка вимушена працювати, проста жінка, яка зайнята на виробництві, простий чоловік, вони нічим не відрізняються від прославлених українських митців. Вони теж роблять свій посильний внесок

Вони так само, як і інші наші співвітчизники, несуть неймовірне навантаження і всі 27 років терплять постійно нову владу, яка міняється кожні 2-3 роки. я вважаю, що ми повинні знайти компроміс і створити умови для того, щоб не тільки ці окремі категорії, ця невелика кількість людей, отримали таке право, але й створити умови, щоб на час, доки Україна переживе піднесення, доки вона встане з колін, доки стабілізується соціально-економічна ситуація, збільшаться зарплати, пенсії і можна буде працювати тут, в нашій державі, інші люди теж отримали певні права, зберігалося їхнє робоче місце, зберігалася їхня зарплата, зберігався їх трудовий стаж. Бо не українці, не українці винні у тому, дорогі співвітчизники, що вимушені їхати за кордон і шукати кращої долі. Це результат роботи всіх без винятку урядів і коаліцій за 27 років, всіх без винятку. У кожного був шанс вибудувати автономну, суверенну і енергетичну, і фінансову політику. У кожного був шанс повернути країні суб'єктність у міжнародних відносинах. У кожного без винятку уряду і у кожного Президента був унікальний шанс і підтримка українських громадян перезавантажити країну, створити такі конституційні інституційні засади, які би формували баланс між гілками влади, які дозволили б простим українцям відкликати міських голів, депутатів місцевих рад, відкликати голів обласних адміністрацій. У кожного уряду і у кожного без винятку Президента була можливість стати локомотивом справжніх, глибоких, системних реформ. А замість цього урядовці, спираючись на коаліцію всередині одного, другого, проводили по 5 років чисто лобістську, хижу, цинічну політику, виснажуючи українські надра і не даючи можливість простим українцям платити економічно обґрунтовану ціну за газ, завищуючи її в три виснажуючи активи великого, середнього, малого бізнесу і забираючи у підприємців можливість платити гідну заробітну плату. Врешті-решт, всі уряди і всі президенти, і всі парламенти за весь цей тривалий час створили унікальні умови для постійної систематичної узурпації влади. Більше того, лякає неймовірний непрофесіоналізм часом чиновників, навіть у таких чутливих, тонких речах, де вимагається особливий професіоналізм і необхідність спиратися на досвід тих людей, щодо яких відбуваються ці реформи. Наприклад, освіта і, наприклад, з тим, що я недавно з чим зіткнувся, з реформою системи музичних шкіл. От просто, по-простому, елементарна реформа. В Україні десь 450-500 тисяч, півмільйона діточок ходять у музичні школи. Це приблизно 1300-1350 музичних шкіл по всій державі, частина з них є у селах. І це просто унікально, що вони збереглися, це унікально, що викладачі, педагоги самовіддано працюють, служать і державі, і цим діткам, і їх батькам, і навчають наших дітей. в цій підгалузі задіяно біля 20 тисяч педагогів, яких потрібно виховувати роками, десятиліттями, це наше унікальне гуманітарне, культурне надбання. І сьогодні Міністерство культури культури нічого кращого не знайшло, як позаритися на майно, де знаходяться ці музичні школи – раз; зменшити кількість часу, який повинен приділятися для виховання і навчання дітей; і третє – фактично зруйнувати цю галузь. Тут зліва кричать: неправда. Я зустрівся з кількома областями, активом цих областей. Покажіть мені це унікальне явище, цю унікальну людину, яка пропрацювала на педагогічній ниві, виховуючи дітей, артистів, митців, яка б сказала, що це правильна, а не контпродуктивна реформа. Я шукав протягом двох тижнів, і я не знайшов таких людей. Ми в Полтавській області провели збори профспілки всього трудового педагогічного колективу, залучивши представників від кожної школи. Ніхто, жоден осередок профспілковий, жодна група, жодний представник від тих трудових колективів - ніхто не виступив, не знайшов жодного аргументу, підкреслюю, жодного аргументу у підтримку цієї реформи. Більше того, петицію, звернення до нового Президента підписали десятки тисяч батьків, які не хочуть, щоб їх діти опинялися на вулиці, які не хочуть, щоб зламалася система, яка виховує не тільки знання в галузі музики, знання в галузі творчості, а система, яка виховує дитину, яка прививає вічне, прекрасне, ті духовні цінності, які ми, народні депутати, члени уряду, весь український політикум, незалежно, зліва це чи справа, руйнуємо в нашій державі. на вчителі школи, на вчителі музичної школи сьогодні тримається гуманітарний сектор нашої держави. І ці люди, отримуючи 3-4 тисячі гривень заробітної плати, через покликання, через самовіддачу, через свій патріотизм, героїзм і, головне, любов до дітей сьогодні продовжують працювати, незважаючи ні на що. І вони перші, хто щиро вірить і сподіваються на нас, що ми зробимо необхідні зміни. І тому я звертаюсь, користуючись нагодою, від імені десятків тисяч педагогів, сотень тисяч сімей, родин, які відправляють на навчання своїх діточок кожного дня і які сподіваються, що там навчать їх прекрасному, розумному, які навчать їх бути людьми з великої літери. Я звертаюсь до Кабінету Міністрів України. Я звертаюсь до новообраного Президента. Ви – творча людина, до речі. І мали б вступитися за своїх колег-педагогів, вступитися за тих людей, які здебільшого за вас голосували, бо ви отримали неймовірну підтримку, її сьогодні треба відпрацьовувати. І треба не втрачати комунікацію і можливість комунікувати, спілкуватися, чути - і миттєво, блискавично вирішувати проблеми цих простих, звичайних родин, цих простих, звичайних людей. Я направив відповідне звернення. У нас є чітка модель вирішення цієї проблеми. Давайте збережемо цей неймовірний клас педагогів, просто прекрасних, чудових. Давайте збережемо цю неймовірну інфраструктуру, яка нам дісталася ще з попередніх держав, і давайте збережемо можливість і право дітей бути задіяними в творчості. А щодо цього законопроекту, я думаю, що в нього немає жодних шансів бути підтриманим, бо депутатів Верховної Ради тут немає. І якщо б навіть голосували за те, щоб зараз у сто раз зарплату збільшили, то теж не було б голосів, так як і не буде зараз за цей законопроект. Тому закривайте засідання і не глузуйте над мистецтвом… Будь ласка, залишайтесь на трибуні. Шановні колеги, я дуже прошу зараз записатися на запитання. Давайте 15 хвилин даємо на запитання.

Звичайно, це важливе, досить важливий сьогодні законопроект, який ми розглядаємо. І питання стоїть, дійсно, для творчих людей, і, мабуть, не кожний, не кожний би мав такий талант працювати для народу України і таке інше за такі мізерні кошти. Все-таки у мене запитання полягає в чому: чи потрібно тут якихось додаткових фінансувань? Тому що все-таки ми повинні піти на поступки і зробити все, щоб цей даний законопроект прийняти, при тому, що в залі немає людей. Але, разом з тим, чи потрібні все-таки фінансування додаткові, і якщо потрібні, то скільки? і пояснити філософію, навіть не філософію, механіку цього законопроекту. Є певна група людей, які заробляють за кордоном. І от, щоб ми назавжди їх не втратили, це невелика кількість людей, наскільки я розумію, там їх не більше ніж сто, і щоб ми їх не втратили, ці люди мають поїхати працювати, а коли тут стане краще або тут буде можливість заробити, вони повернуться і будуть працювати. У мене запитання до філософії, до підходу цього законопроекту. Ми так скоро будемо доярок відпускати, ми так будемо слюсарів відпускати, ми так будемо відпускати чиновників українських, щоб туди їхали, працювали, заробляли, верталися і тут щось там підробляли. Потрібно вирішувати в корні систему, підтримувати цих людей. Чи є для цього ресурси адміністративні, щоб змоделювати гарну системну програму розвитку мистецтва? Є. Ми проводили неодноразово, не зважаючи на те, що це не є мій профіль, це не є питання соціальної політики, але ми збирали адміністраторів, менеджерів театральної справи, і весь найкращий досвід, який запозичений у Польщі… Акумулювали цей досвід для того, щоб вибудувати стратегію. Як ви думаєте, чи запозичили у комітету відповідні новації, ідеї уряд України? Ні, не запозичили. Чи є гроші на те, щоб підтримувати цих людей? Так є, звичайно. Зробіть єдину сітку стягнення єдиного соціального внеску з тих, хто отримує мільйонну зарплату, і з тих, хто мізерну, і ви отримаєте 10 мільярдів. Прийміть хоча б одну десяту тих законопроектів, які я тут запропонував протягом сьогоднішнього дня, і ви отримаєте гроші на те, щоб зберегти ці важливі локомотиви розвитку гуманітарного сектору держави, культури. Є ці гроші! Скоротіть видатки на Верховну Раду України, на Кабінет Міністрів України, припиніть продукувати і робити ці неймовірно непотрібні фестивалі, круглі столи, обговорення, які ні до чого не приводять, перестаньте імітувати державу, якої немає, інститутів, які непродуктивні, які не існують, Будь ласка, вкладайтеся у відведений час на відповіді, намагайтеся, пане Каплін, прошу вас. І зараз запитання від народного депутата Папієва, прошу. Дякую. Шановний пане доповідачу, послухав я 10 хвилин вашого виступу. І, знаєте, от мені цікаво було би, щоб за ці 10 хвилин ви все ж таки розказали сутність цього законопроекту, тому що мені не зрозуміла одна деталь. В шостий раз розглядається цей законопроект, вув 8222. Ну, невже автори не могли спитати в розумних людей, як правильно виписати цей законопроект, і що треба вносити правки не до 20 статті, а до 21-ї? Крім цього, є стаття 26 Закону України "Про відпустки", плюс є Кодекс законів про працю. Ну, можна було взяти звернутися до фахових людей, до експертів, до міністерства і виписати цей закон не так недолуго, як він виписаний зараз. Дякую. по-перше, природа неголосування за цей законопроект полягає в абсолютно іншому: у низькій дисципліні Верховної Ради України. Завжди, незважаючи на те, що цей законопроект лідерів, фактично лідерів двох фракцій коаліції, Герасимова і Геращенка, незважаючи на те, що він є актуальним, його давно треба прийняти, він по суті по своїй простий і він не затратний для державного бюджету, ми після 4-ї, там 5-ї години, після 12-ї не можемо зібрати народних депутатів протягом уже року для того, щоб проголосувати такий закон, немає політичної волі. От сьогодні розглядається соціальний блок, і сьогодні українська Рада, українська Верховна Рада просто, знаєте, принизила людей і сама принизилась, проваливши все, що можна, і це провалить зараз теж. Я прийшов сюди з температурою 39,2 і вже доповідаю п'ятий законопроект, хоча міг поїхати зараз працювати на округ, спілкуватися з людьми, контролювати перевізників, які порушують антимонопольне законодавство, але приїхав, щоб системно, не тільки для окремого регіону, окремого міста, а всієї держави, започаткувати певні зміни у системі, 30 секунд завершити. КАПЛІН С.М. …у соціальній політиці. І дуже жаль, що пустий зал через те, що колишня коаліція, коли розвалилася, коли її розібрали на запчастини, сьогодні не несе більше відповідальності за життя держави. Держава… Припинила роботу коаліція, але не припинила роботу держава. І коли звільняють простого роботягу і дають йому тиждень, щоб він зібрав речі, допрацював, то він сумлінно працює, а вас нікого немає на роботі, нікого немає: ні представників... Дякую. Шановні колеги, єдине, я маю все-таки зазначити, що виборці обирають народних депутатів, щоб вони працювали всі, від усіх політичних сил: і від влади, і від опозиції. Тому я хочу звернутися до колег, дійсно, повертатися до сесійної зали, а то у нас всі ушли на фронт і якось дуже важко працювати. Будь ласка, пані Подоляк, ваше запитання. 13:38:34 ПОДОЛЯК І.І. Шановний пане Каплін, я маю до вас запитання. Скажіть, будь ласка, яку відповідальність політичну ви готові понести за те, що цей законопроект внесений у Верховну Раду з абсолютно вульгарним порушенням Регламенту? Аналогічний, ідентичний законопроект був відхилений Верховною Радою в червні 2018 року. Після того, коли він був відхилений Верховною Радою, через кілька тижнів був зареєстрований аналогічний законопроект. Таким ставленням до роботи… і ви в нього вписалися, хоча це взагалі не ваш профіль, ви поняття зеленого про це не маєте. За це ненавидять цю Верховну Раду, що ми так плюємо на всі закони, які є в Україні, включно з Законом про Регламент. Тобто не ми плюємо, а плюють ті, які порушують цей закон в тому числі. Чи готові ви політичну відповідальність перед українським народом за цю ганьбу понести? Дякую. По-перше, я згадую про рішення, які приймалися депутатами попереднього скликання, коли вас там не було. Я останнім покинув трибуну Верховної Ради України, і був тоді у фракції "УДАР", коли ми стояли на смерть, щоб не було кнопкодавства в цій державі, в цьому парламенті. Не було. Нас було тоді 20 чоловік чи 15. Вас зараз, "Самопоміч", велика кількість депутатів. Що ви зробили? Та якби в мене була фракція тут 20-25 депутатів, а не двоє, як нас з Олександром Сугоняко, ми б точно добилися порядку і Регламенту. У вас було це право вето, ви ним не скористалися, і ви несете політичну відповідальність за цей хаос і те, що Верховна Рада перетворилася в бордель. Ви своєю бездіяльністю. Ви своєї безініціативністю. Ви! Тому що не захистили тут Регламент, Конституцію України, не захистили курс держави на Європу. Ви це зробили зокрема! Хоча у вас були можливості це зробити. Ви не виводили людей, не підтримали профспілки. Ви не боролися, хоча мали неймовірний вотум довіри українських громадян! (Шум у залі) Я хочу нагадати зараз, що відбувається, для пересічного народного депутата, може, хтось прослухав питання. Було запитання про політичну відповідальність Капліна, і він дав на неї відповідь, бо він вважає, що тут є інша політична відповідальність. Тут немає питання репліка на репліку. Він не згадав жодної назви. А "УДАР" згадав, але "УДАРу" я теж не дам слово. Будь ласка, наступне запитання, Кишкар,

треба відповідати за Капліна, то ніякої відповідальності він не понесе, все буде нормально і в його житті, і в його діяльності далі. Навіщо це так гармонізувати? Бронєвичок, пане Сергію, ще не під'їхав. Тому, повертаючись до 8528, власне, мова про 200і людей, які здійснюють свою театральну діяльність за кордоном. Якщо вони здійснюють цю діяльність за кордоном, в тому числі і за контрактом, навіщо їм збереження тих відпусток, про які, власне, мова в цьому законопроекті? І друге коротке питання: чому не можна всі законопроекти, які сьогодні чомусь стосуються відпусток, узагальнити і внести зміни в один-єдиний наш законопроект, який регулює саме це питання,

От запитайте в авторів і власників цього закону. Ми згідно Закону України про статус народного депутата, законодавства про Верховну Раду України розглянули відповідно їх законопроект. І ці фракції, які представляють відповідних народних депутатів, наполягали, щоб ми розглянули вже вшосте відповідний закон. Це перше. Друге: щодо системності і системної організації трудових відносин у творчому секторі нашої країни. У мене теж репліка до фракції зліва: чому ви не добивалися прийняття Трудового кодексу? Чому ви залишаєте країну зараз, коли йдете з української політики з регресивним Трудовим кодексом? Чому ви не паралізували роботу Верховної Ради України, маючи до 30 народних депутатів, маючи ключове право вето тут, у парламенті, для того, щоб знизили ціну на газ? У нас, на жаль, тільки два народних депутати України – я і Сугоняко. Якби у нас, ще раз кажу, була така кількість нардепів, така армія нардепів, як у вас, підтримка… залі) Це… Шановний пане Безбах, це непарламентські вислови. Я дуже прошу всіх заспокоїтись. Депутатів мало – емоцій багато. Прошу повернутись до парламентської лексики. Не кричіть! Всує була згадана фракція "Самопоміч", вона отримає право на репліку. Будь ласка, запитання народного депутата Шурми. Він не только сидел, но и стоял. Я вас благаю: не кричіть! Будь ласка, прошу, пане Шурма. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Дивіться, я звертаюся перед запитанням до колег в залі. Сьогодні ми провалили всі закони: додаткову відпустку для людей, які воюють; воюють; скорочення робочого часу для вагітних жінок, зараз стоїть питання додаткової відпустки знову. Ми ж розуміємо, що ми в залі зараз голосів не назбираємо. По Регламенту головуючий не має права, законного права, якимось чином перенести голосування. Як ви, пане Каплін, відноситесь до такої пропозиції, ми головуючому можемо допомогти: от якщо б усі депутати, маючи хоч якусь частку моралі, витягнули картки і пішли з залу, щоб він був пустий? І тоді ми зможемо його перенести, тоді, коли буде кворум в залі.

звільнених нашою доблесною армією на території Донецької області, за що я дуже дякую всім двомстам тридцяти депутатів, які це рішення підтримали. Пане Каплін, до вас також було запитання, спрямоване пана Шурми, прошу вашої відповіді. Абсолютно слушна технологія. Я не проти подібної реакції народних депутатів. І хотів би відповісти на репліку одного з народних депутатів. подивіться хронологію подій в Раді, я написав заяву про вихід з коаліції із "Блок Петра Порошенка" і написав Олександр Сугоняко. Три роки тому ми виграли суди у пана Парубія, але Верховна Рада України не виконує рішення судів. Протягом каденції керування мною Комітетом з соцполітики ми повернули 3 мільйонам сімей, не 3 мільйонам людей, а 3 мільйонам сімей, право на субсидію. Це онкохворі, інваліди І, ІІ групи, це ті люди, за яких не сплачують єдиний соціальний внесок, це найбідніші, найнезахищеніші версти населення, трьом мільйонам людей. Це наше ключове досягнення. Протягом нашої роботи ми підготовили біля 50 фахових, чітких законопроектів, як збільшити частку фонду оплати праці у собівартості продукції, щоби великий бізнес платив достойну заробітну плату простим українцям. Ми більш ніж в 100 підприємствах добились повернення зарплати, а в "АрселорМіттал Стіл", там, де комітет, комітет з… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я хочу проінформувати сесійну залу, що в президії... надійшла до президія заява пана Капліна про вихід з коаліції. Але коаліція припинила своє існування, то я не знаю, чи є сенс її зачитувати.

У мене насправді немає запитань до колеги Капліна. Я лишень, напевно, хотів би скористатися можливістю і насправді подякувати нашим митцям, культурним діячам, які сьогодні не просто виступають і діляться своїми талантами за кордоном, але й беруть участь у так званій культурній дипломатії. Це сьогодні надзвичайно важливо. Я нагадаю, що Міністерством закордонних справ навіть було ініційовано створення Українського інституту, який би мав активно сприяти. Але, на жаль, все тримається досі на ініціативі окремих спонсорів, меценатів. До речі, якщо говорити про "Самопоміч", зокрема і я, і мій колега Руслан Сидорович неодноразово підтримували львівський оркестр "INSO-Львів" у їхніх виступах і турне в Нідерландах, в Австрії, контактуючи, координуючи з нашими посольствами, зокрема меценатами. І сподіваюсь, пане Каплін… ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершити 30 секунд, будь ласка. Будь ласка, завершуйте, 30 секунд, Додатково я хотів би повідомити депутатам зліва і іншим народним депутатам, що саме зусиллями комітету, Олександра Сугоняко, моїми зусиллями, тут, у Верховній Раді, був таки прийнятий закон про те, щоб частина ренти від нафто-, газовидобутку залишалася у регіонах, де видобуваються нафта і газ. І в Полтавській області ці доходи складають 1 мільярд гривень. Це ще один бюджет, це ще один бюджет Полтавської області. І ці кошти ідуть на розвиток в тому числі творчої, гуманітарної інфраструктури, на підтримку громад, плюс 1 мільярд гривень. Окремо так само хотів би сказати, що Комітет з питань соціальної політики, члени комітету неодноразово зверталися до керівництва коаліції, зверталися до керівника уряду з тим, щоб уряд запропонував чітку програму розвитку України, зокрема виконання 1 статті Конституції, де записано, що Україна є соціальною державою. Ніякого документу ми не маємо, ніякого системного… Дякую. Ні, це вже була просто реклама вас особисто і вашого комітету, а не відповідь на запитання, а я не можу на це піти. Шановні колеги, згадувалися в критичному контексті фракція "Самопоміч", а також один із авторів законопроекту Артур Герасимов. Чи буде у вас бажання прокоментувати законопроект, пане Артуре? Зараз я даю хвилину на репліку "Самопомочі", пані Остріковій, і потім ми дамо просто слово для виступу Артуру Герасимову, який представить позицію авторського колективу і також також репліку дасть на згадування себе в критичному контексті. Будь ласка, пані Острікова. 13:51:28 ОСТРІКОВА Т.Г. Шановний доповідачу, читаю на табло, що було написано, поки ви тут стояли на трибуні і бризжали слиною про ваші здобутки. Так от, там було написано, що ви є членом фракції "Блоку Петра Порошенка", і саме ви ці 5 років перебували у фракції "Блок Петра Порошенка", і перебували в коаліції, і саме тому ви маєте понести політичну відповідальність за той стан, до якого сьогодні доведені українці і держава. Це по-перше. А, по-друге, ви обіцяли знизити тарифи на газ? Так саме ви, перебуваючи в БПП і контролюючи регулятор, і контролюючи "Роттердам плюс", мали можливість це зробити, а "Самопоміч" в цей час рятувала державу. Бо якби не "Самопоміч", вже би був особливий статус. І в той час, коли ви вводили "Роттердам плюс", наші хлопці стояли на рельсах на блокаді, і блокували, і боролися проти цього "Роттердам плюс". Тому не вам давати політичну оцінку діям "Самопомочі". А ідею законопроекту ми поділяємо, але ж законопроект зовсім не про культурний і не про професійний розвиток артистичного персоналу. Дякую. Шановні колеги… Шановні колеги, вибори всіх розсудять і виборці дадуть оцінку, хто працював, а хто блокував. слово, 5 хвилин для виступу, тому що в нас мав бути доповідач Антон Геращенко, а він відсутній зараз в сесійній залі, і тому я запрошую до слова для виступу доповідача Артура Герасимова, який є одним із співавторів законопроекту 8528. Будь ласка, пане Артуре, Шановна пані головуюча, шановні колеги, шановні українці, я б хотів сказати, що цей законопроект не народився просто з-під пера народних депутатів Герасимова та Геращенка і інших, хто його підтримував в цій сесійній залі. Цей законопроект був розроблений разом з представниками творчої інтелігенції, з представниками наших театрів українських, які, дійсно, зіткнулися з проблемою, коли вони мають гастролювати. Бо ви знаєте, наших виконавців, у нас є дуже талановиті виконавці. У нас є унікальні голоси в Україні, нашої Національної опери, Львівської опери, Одеської опери, інших театрів, яких запрошують на найкращі сцени світу – в "Ла Скала", Метрополітен-опера, Віденську оперу. І ми зіткнулися з ситуацією, коли до нас звернулися представники творчої інтелігенції і сказали, що існує реальна проблема того, що під час гастролей не зберігається робоче місце за цими цими виконавцями. Чому це є важливим? Тому що всі ці люди є великими патріотами України. Всі ці люди пропагують Україну під час своїх виступів за кордоном і з гордістю несуть звання соліста національних опер чи оперних театрів саме України. це і є те, яким шляхом цей законопроект був написаний і яким чином він був внесений до Верховної Ради України. Тому, шановні колеги, цей законопроект вирішує, дійсно, існуючу проблематику, яка, як-то кажуть, пішла знизу до Верховної Ради була розроблена саме представниками творчої інтелігенції, представниками національних театрів України. І прохання підтримати цей законопроект під час голосування в сесійній залі. Я вже розумію, що до перерви ми не встигнемо перейти до голосування, але на вечірньому засіданні буде прохання до всіх представників фракцій, з багатьма з них я розмовляв особисто, запросити депутатів до сесійної зали, щоб ми мали змогу цей законопроект в першому читанні прийняти. Хоча, шановні колеги, тут я хотів би звернутися особисто до тих фахівців у фракціях, які є. Він є досить простим. І я просив проголосувати сьогодні не тільки за основу, а одразу і в цілому. Дякую за увагу. Якщо є запитання, готовий на них відповісти. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас залишається 5 хвилин на запитання. Шановні колеги, я прошу записатися.

Будь ласка, народний депутат Долженков. Вам слово. здійснюють діяльність в галузі культури, мистецтва, дуже важливе питання, спрямоване на збільшення відпусток без збереження заробітної плати для цих працівників. Ми, безумовно, будемо підтримувати цю законодавчу ініціативу. Дуже шкода, що вона розглядається зараз в обстановці повної відсутності переважної більшості депутатів, картки яких зараз зареєстровані. Що стосується політичної відповідальності. Шановні представники фракцій, які складали колись коаліцію "Європейська Україна", в листопаді 2014 року, всі фракції, я підкреслюю, окрім "Опозиційного блоку", увійшли до складу цієї коаліції. Безумовно, ви всі будете нести політичну відповідальність на цих виборах, позачергових виборах. Ви вже відчули реакцію людей, громадян України, на президентських виборах.

Під час обговорення цього законопроекту перед його реєстрацією з представниками національних театрів України також було наголошено, що цей законопроект носить і фінансовий характер для наших театрів. Тому що він дозволить зберегти саме в бюджетах театрів значні суми грошей за рахунок того, що ці виконавці, вони будуть виступати в національних операх чи в національних театрах України як солісти національних опер чи національних театрів України. Це також є надважливим, тому що інакше це будуть виключно контрактні відносини, які призведуть до значного збільшенні витрат театрів на творчу діяльність. Дякую. Дякую вам. Будь ласка, Каплін Сергій Миколайович. 13:57:52 КАПЛІН С.М. У мене до вас наступне запитання. Скажіть, будь ласка, у чому полягає необхідність виривати з контексту системного трудового законодавства і потім її голосувати у Верховній Раді України? Чому коаліція, якої нема, на мою думку, 3 роки, не взялася за прийняття Трудового кодексу, де цю норму, м'яку норму для людей праці, зокрема творчої праці, можна було суттєво розширити і для інших категорій? А відтак ви поставили в нерівні умови 200 чоловік, які мають відповідно право після прийняття цього законопроекту на трудові пільги фактично, і сотні тисяч інших людей, у яких є такі самі проблеми, які б теж хотіли скористатися цією позицією. І чи підтверджуєте ви факт часткової неконституційності цієї норми, бо вона точно порушує права інших громадян? По-перше, цей законопроект жодним чином не протирічить Конституції України. І що стосується Трудового кодексу взагалі, то якраз це питання до відповідного профільного комітету, тому що, я думаю, вам якраз треба лобіювати Трудовий кодекс як в цілому, зміни, про які ви зараз говорите. Тому це питання, з моєї точки зору, якраз до профільного комітету, представник якого перед цим був на трибуні. В тому, що стосується інших громадян України і інших співробітників на інших підприємствах, то, дивіться, якщо буде прийматися Трудовий кодекс в цілому, я з вами повністю погоджуюся. Але на даний момент у нас є конкретна проблематика саме творчої сфери, є численні звернення представників творчої інтелігенції, на базі яких, на базі думки яких було розроблено цей законопроект для вирішення цієї проблематика якраз ми його сьогодні і проговорюємо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Кишкар Павло Миколайович. 13:59:50 КИШКАР П.М. Пане Артуре, які ще системні новини чи системні зміни маємо внести до діючого трудового законодавства, щоб

Я думаю, саме відносини з паном Фуксом ви поясните Генеральній прокуратурі, і чому ці компанії не сплатили жодної копійки, маючи стільки дозволів на видобуток газу. В цьому пояснюються ті успіхи, про які ви сказали. Ніякого відношення Каплін і його команда до успіхів "Укргазвидобування" на Полтавщині не мають. Дякую. Я… Шановний… ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я на кілька хвилин продовжу, поки ми завершимо питання. ГЕРАСИМОВ А.В. Шановний пане Кишкар, дякую за запитання. І хотів би відповісти, що ви праві. Дійсно, в тому, що зараз унормовує діяльність творчу… якщо це можна так казати, забезпечує повноцінну діяльність творчої інтелігенції, є дуже багато проблем, які потребують свого вирішення. Сьогодні ми говоримо тільки про одну з них. І якраз під час наших зустрічей з представниками творчої інтелігенції піднімалось безліч проблематики, безліч проблем, які потребують вирішення саме через законотворчу діяльність, через законодавчу діяльність Верховної Ради України. під час обговорення якраз оця проблематика була визначена ними як одна з першочергових. Саме тому вона була оформлена у вигляді законопроекту, пройшла відповідні профільні комітети, зараз знаходиться в залі Верховної Ради. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І заключне запитанн. Бабак передає Подоляк Ірині. Будь ласка. Я маю запитання до вас, шановний пане Артуре. Це стосується всіх творчих працівників театрів, солістів і всіх художньо-артистичного складу. Люди приходять, влаштовуються по конкурсу на ставку або соліста, або хориста, або в оркестр. Згідно з цим законом не 10, 20 чи 100 людей, а кожен буде мати право після того, як він буде на ставці, їхати за кордон заробляти гроші, бо саме про це цей законопроект. І від волі керівника установи залежить, кому він цей дозвіл дасть, безстрокової безоплатної відпустки, а від кого - не дасть. Тому, крім того, що цей законопроект про нерівність, як правильно зазначив доповідач цього законопроекту, то ще, крім цього, цей законопроект про хаос і про корупцію. Цей законопроект цікавий десятку людей в країні, цінність його є ганебною, і і результатом є ставлення до українського парламенту. говорити, але не заговорюватись. Я б хотів сказати, відкоментувати і відповісти на ваше питання. Цей законопроект стосується творчого розвитку будь-якого соліста в опері. І якщо ви кажете, будь-кого, так, сьогодні людина може бути виконавцем у хорі чи виконавцем в оркестрі, але завдяки саме творчому розвитку за місяць, за рік, за декілька років вона може стати ким – солістом. Тому це не приймається. І наступне питання. Коли ви говорите, що рішення приймає керівник театру. Я хочу нагадати, що у нас за українським законодавством керівники творчих установ, якщо не помиляюся, обираються на конкурсі. На конкурсі. І, крім цього, значний вплив на це мають якраз і колективи тих творчих установ, де обирається такий керівник. Тому це зауваження, на жаль, я також можу відхилити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, пане Артур. Зараз... Ні, ще виступи від фракцій, від депутатів, не спішіть. Торжество процедур має бути в залі. Все, колеги, репліка Капліну - і закінчуємо. Одна хвилина і закінчуємо. Дякуємо, пане Артуре. 14:04:17 КАПЛІН С.М. Значить, шановному народному депутату, що критикував мене, хочу популярно пояснити. У позаминулому році надходжень від ренти нафти газу до Полтавської області було нуль. У цьому році майже мільярд. У наступному буде півтора, видобуток буде збільшуватися, і це одна з засад енергетичної безпеки нашої держави. І це законопроект, який ми написали і який ми просували, зібравши майже півмільйона підписів тих людей, які проживають у цих областях. Це раз. Друге. Я завжди у своїй роботі боровся з монополістами і з олігархами. Я завжди, зокрема у місті Полтава, я виграв суд і зробив найнижчий в Європі проїзд у транспорті. У Європі, не тільки в Україні, у Європі. А за 8 місяців полтавці зекономили 100 мільйонів гривень. І тому краще беріть за основу мій досвід і працюйте, а не займайтесь просто критикою, нехай, може, не найкращого нардепутата, але нормального абсолютно. Дякую вам. Отже після обіду ми будемо… виступи від фракцій, потім виступи від народних депутатів. Зараз я ще хочу зачитати оголошення. Вчора я дав доручення на наполягання Капліна, і зачитую, що згідно з поданою заявою та відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про вихід народного депутата України Капліна Сергія зі складу депутатської фракції "Блок Петра Порошенка". Дякую, колеги. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. О 16 годині всіх запрошую в зал для продовження нашої роботи. Дякую,